se ne razumije./… Dobro. - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju,

na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. i 204. Poslovnika HS-a. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. poslovnika hitni postupak objedinjuje oba čitanja to znamo jel da i amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Do sada raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, socijalnu politiku i za sustav i socijalno partnerstvo. Siguran sam da g. Hrelja koji je već ovdje u startu će uzeti uvodnu riječ. Izvolite. Poštovani g. potpredsjedniče, predstavniče državni tajniče predstavniče ministarstva zdravlja, zdravstva pardon, cijenjene kolegice i kolege. Čast mi je danas predstaviti Čast mi je danas predstaviti izmjene Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, dakle govorit ćemo o segmentu naslova ovog zakona, govorit ćemo o osiguranju, ali koji je to je zakon o osiguranju, ali koji je rješenje za eventualne naš suodnos sa sustavom zdravstva. Naime, prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju jedan dio tereta pada na, zdravstvenih usluga, financijskog tereta pada na osiguranike. Da to ne bi palo na osiguranike, osiguranici se osiguravaju plaćanjem premije od 70 kuna mjesečno i time dobivaju policu javnog osiguravatelja ili to čine kod privatnog osiguravatelja. Inače ovaj zakon sadrži tri poglavlja, ali mi ćemo sad jedno, dirati samo jednoga, dakle uz dopunsko zdravstveno osiguranje tu je i dodatno i privatno zdravstveno osiguranje, ali tu ne mijenjamo ništa, mijenjamo samo u ovom dopunskom zdravstvenom osiguranju i to nešto

povećavamo opseg zaštite da ti ljudi sa najnižim primanjima u Hrvatskoj imaju plaćenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret solidarnosti svih građana ili kako mi to volimo reći na teret proračuna RH, ali to je doista solidarnost svih građana sa onima koji su najsiromašniji. Osim njih na, država ili na teret solidarnosti imamo plaćene police za dobrovoljne davaoce krvi njih 48.000, za učenike i studente starije od 18 godina 143.000 ljudi, osigurane osobe davatelji organa 564 osobe, 100% invalidi 13 osoba, 100% tjelesno oštećenje ako imaju privremeno rješenje o utvrđenom tjelesnom oštećenju na određeno vrijeme 21, osigurane osobe s više vrsta oštećenja njih 6.295, 100% invalidi ako imaju trajno rješenje 1.220, 100% tjelesno oštećenje ako imaju trajno rješenje o utvrđenom tjelesnom oštećenju 23.392, osigurane osobe s više oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima ili psihičkom bolešću njih, sukladno propisima o socijalnoj skrbi njih 39.223 i žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu njih 16. Za svih njih na teret solidarnosti iz proračuna se plaćaju police dopunskog zdravstvenog osiguranja i imaju osiguranu dostupnost zdravstvene zaštite. Uz njih svih navedeni tu su sad i još dvije kategorije po po prihodovom cenzusu. To je prihod po članu obitelji i prihod osobe koja živi kao samac. Dakle, cijela promjena je ovdje povećan ju tog zaštitnog prihodovnog cenzusa. Mi smo promjene cenzusa za, bile su isti cenzusi od 2008. do 2020. godine. I to je bilo 1.516,32 kune ili 201 euro po članu obitelji i/ili 1.939 kuna i 34 lipe ili 257 eura ako je osoba živjela kao samac. Dakle, od 2008. do 2020. Dakle, mi govorimo sada o promjenama koje su se nakon toga dogodile. 2020. na inicijativu bez obzira što se ja za ovu priču i povećanje cenzusa i držanje cijene police dopunskog, dopunskog zdravstvenog osiguranja borim od 2015. godine i to vrlo, vrlo uspješno, stvarne promjene su počele 2020. godine na inicijativu umirovljeničkih udruga. Tu je nekih 45 kuna povećan I s time smo startali u 2020. godinu. Jedan moj prijedlog koji je bio na 2 tisuća članu obitelji 2.500 kuna samca kao pozicijski prijedlog i pokušaj je odbijen. Isto tako jedan sličan prijedlog je odbijen, ali je zato u 11. mjesecu 2021. prihvaćeno povećanje od velikih 450 kuna i ti su cenzusi narasli na 2 tisuće po članu obitelji odnosno 2.500 kuna ako osoba živi kao samac. Naravno te 2020. je ugrađen mehanizam usklađivanja sa rastom troškova života i sa povećanjem plaća. On je imao skroman učinak 2021. i '22., ali je zato imao odnosno pardon '20. i zato 2022. imao solidan učinak od povećanja cenzusa od 9 zarez posto. I mi smo došli sa 1.1.2023. na cenzus 2.814 kuna ako osoba živi kao samac ili 2.251 kuna ako živi u obitelji odnosno po članu obitelji. To iznosi 373 eura samcu odnosno 298,88 298,88 eura prihoda za člana obitelji. Suština ovog prijedloga je da se to još poveća, konkretno za samca da se poveća za 42 eura odnosno na 415,42 eura odnosno 3.130 kuna da moram još govoriti i u jednim i u drugim da se bolje razumijemo odnosno po članu obitelji sa 298 da se to poveća za 33 eura odnosno na 331 euro po članu obitelji ili 2.500 kuna po članu obitelji. Time bi došli do jedne pozicije većeg obuhvata naših sugrađana koji imaju najmanje prihode, iako smo se mi na neki način bojali da će biti velika navala 2021. kad smo za 450 kuna povećali ove cenzuse, do toga nije došlo. Tek krajem 2022. bilježimo povećanje tisuća ljudi koji su zaštićeni prihodovnim cenzusom i imaju besplatnu policu. Normalno bi za naše društvo bilo negdje oko 10% građana po prihodima zaštićeno zaštićeno prihodovnim cenzusima i da dobivaju policu na teret državnog proračuna odnosno na teret solidarnosti. U ovom trenutku mi smo na samo trenutak, mi smo na 296.000 tako zaštićenih, a planirali smo da bi moglo biti do 400.000 što otprilike znači da smo planirali povećanje 100.000 pardon 100 milijuna kuna iz proračuna, a nismo ih potrošili i kadgod vam govorim o ovom zakonu da su sredstva rezervirana u državnom proračunu, jesu jer su rezervirana za prethodnu prethodnu godinu i za buduće godine za srednjoročno razdoblje, a nisu potrošene. Dakle, nismo dostigli onaj cilj veće zaštite jer to je vrlo, vrlo teško predvidjeti dok ne idete kroz kontrolu koliko ima prihoda u Hrvatskoj. Dohodak ćemo saznati, ali ukupne prihode je jedna posebna procedura i ne krivim nikoga zbog toga što se nije dogodilo ono što smo planirali, ali zato smo tu da povećavamo cenzuse dok ne obuhvatimo jedan primjereni broj ljudi. To je otprilike 500 milijuna kuna troška za sve ove koje sam nabrojo i najsiromašnije oliti najviše 70 milijuna eura godišnje i to je ono što mi moramo iz proračuna pokrivati jer to jesu i posebne društvene skupine nama od posebnog interesa đaci, studenti, invalidi itd. i najsiromašniji. I taj trošak je bio daleko veći nekih godina prije i on se s vremenom s vremenom smanjio, sad je ispod tih 500 milijuna kuna i cilj nam je da dođemo tu negdje na tih 70 milijuna eura. Još jednu stvar treba reći, ja jesam ovdje predstavnik umirovljenika već 20 godina, ali ovo nije zakon za umirovljenike i od ovih 296.000 korisnika besplatne police na teret solidarnosti svih građana 106.000 je umirovljenika, a 190.000 je mladih ljudi, bilo da su oni nezaposleni, bilo da su to oni koji rade na minimalcu jedan ili dvije osobe, bilo da su to ljudi iz dakle osobe iz mnogoljudnijih obitelji jer negdje imamo i više generacijske obitelji. Nije sve u Hrvatskoj onako kao što doživljavamo u svojoj kući ili u svom susjedstvu ili u svojoj ulici, ima različitih situacija u Hrvatskoj vrijedno je znati da ovaj zakon nije isključivo za umirovljenike. Želimo što više umirovljenika, ali nam pokazatelji po prihodu pokazuju nešto drugo. Dalje, što je vrlo interesantno za ovaj zakon da imamo jedan vrlo pravičan prihodovni cenzus. Da, unutra idu svi prihodi osim invalidnina, osim ono što je zakonom rečeno da ne ulazi, ali prihodi od najma stanova, od apartmana, od povrata poreza, od kamata u banci, od štednje, dakle sve se to od sve se to od prodaje nekretnina sve to ulazi u taj prihodovni cenzus i ako je prihod manji imate policu, ako ne onda vas odbijaju. I da bilo je pitanje na odboru kako to funkcionira, da li ljudi moraju obijat tri institucije da bi ostvarili na ovo pravo? Ne, oni samo dođu u područni Ured HZZO-a ispune obrazac ispune obrazac pod kaznenom i prekršajnom odgovornošću da žive sami ili žive u toj i toj obitelji, sve ostalo ide na obradu u Poreznu upravu gdje se slijevaju po mjestu stanovanja, po OIB-u po svemu jer treba navesti s kim živi itd. malo je kompleksnije za ispunit taj obrazac osim ako osoba živi sama mora dati i članove obitelji i tako i to ide na provjeru i ako ispunjava ove kriterije automatski čovjek dobije policu DZO-a na svoju kućnu adresu. Dakle, tu imamo jedan kažem sjajan mehanizam, ja bi volio da se ovdje da vam mogu prenijeti sve spoznaje što imam oko spoznaje što imam oko DZO-a jer su one doista bogate jer mi niti ne znamo koju snagu imamo pošto imamo javnog osiguravatelja, našeg javnog osiguravatelja koji je kćerka HZZO-a, ali budite mirni, novac se ne može miješati, ovaj novac koji se uplaćuje, koji ja pretpostavljam jedan dio vas, uplaćuje kod javnog osiguravatelja, ne može se upotrijebiti za ništa što nije definirano čl. 19 Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju gdje se obvezuje korisnik zdravstvene usluge na participaciju. Znači samo za to se može upotrijebiti ako sam ja kao osiguranik koristio neku takvu uslugu. Ako nisam, na teret solidarnosti svih, to je, ostaje kod javnog osiguravatelja. Naš javni osiguravatelj ima poseban žiro račun i to pri HNB-u i ovaj, isto tako, kažem, nema prelijevanja na ove grupacije, dakle ne može se nego je to rezervirano za one osiguranike koji plaćaju po datoj usluzi. To tako nije, taj naš javni osiguravatelj koji je naše pravo bogatstvo jer je, jer na neki način predstavlja solidarnost između starijih i mladih, između zdravih i bolesnih jer nas ima, nas milijun i 600 tisuća koji svaki mjesec plaćamo i to je jedna ogromna snaga međugeneracijske solidarnosti i solidarnosti zdravih i bolesnih. To znači da nema limita, da netko može imati 10 specijalističkih pregleda u mjesec dana jer onih možda 20 drugih neće ni imat ni jednoga i to se da, to se da izdržati na sustavu tako velikih brojki. Prema tome, imamo nešto što trebamo čuvati, nešto što je vrlo otporno i za buduća vremena, privatni osiguravatelji isto su dobri, neću nikoga kuditi, međutim, nude nekome da i, da potroše na gorivo na INA-i, itd., naravno oni rade za profit. Mi imamo neprofitnog javnog osiguravatelja. Dakle, zašto to govorim? Zato što je to, to su dvije strane iste priče. Ovo plaća država sa 500 miljuan kuna, a naši, a naših milijun i 600 tisuća građana svaki mjesec uplaćuje 14 864 954 eura ili godišnje uplati 178 milijuna eura, to je, to su godišnji prihodi javnog osiguravatelja. Dakle, samo, ja koristim ovu priliku samo da vas uvjerim da imamo zajednički jednu veliku snagu i da čuvamo tog javnog osiguravatelja. Kažem, ima li razloga zašto da vas plašim ili da vas motiviram? Ima. Ljudi nama ovdje na 20 km u Sloveniji plaćaju dopunsko zdravstveno osiguranje 35 eura mjesečno, a nemaju 4,5 puta veće mirovine i plaće. Nemaju 4,5 puta niže cijene. Možda vam ovo zagovaranje javnog osiguravatelja liči na zagovaranje relikta prošlosti, ali ja vas uvjeravam da u svim vremenima postoji snaga velikih brojki i snaga solidarnosti među generacijama. Prema tome, to želim reći i time zaključujem svoju uvodnu raspravu. Nadam se da će biti živahna rasprava o ovom kratkom zakonu koji donosi dosta toga dobroga za ljude koji imaju male prihode, mi procjenjujemo da bi oko 70 tisuća ljudi moglo ući u ovaj novi prihodovni cenzus i očekujem, isto tako, da će to sutra većina, da ćemo to većinom glasova, da ne kažem, da ne budem preambiciozan, jednoglasno usvojiti za, u korist naših najsiromašnijih, prihodovno najsiromašnijih, ne kažem nikako drukčije jer, netko može biti na drugi način puno, puno bogatiji od nas, ali govorimo prihodovno, najsiromašnijih građana. Evo, hvala lijepa. (Nezavisni)** Hvala i vama. Prva replika, g. Dretar. **Dretar, Davor (DP)** Hvala predsjedavajući, poštovani kolega Hrelja, spomenuli ste, odnosno možemo i vidjeti ovdje u prijedlogu zakona, da će novi dodatni obuhvat biti otprilike 70 tisuća građana te da će, ispričavam se, u sljedećem stavku vidimo da će tu otprilike svim ovim mjerama do sada, a i novima, biti obuhvaćeno oko 370 tisuća prihodovno najsiromašnijih građana Hrvatske. Imate li možda podatak koliko je od toga umirovljenika, a koliko je ostalih društvenih grupa? Hvala lijepa. **Radin, Ja imam, hvala potpredsjedniče, ja imam odgovor na temelju zadnjih podataka. Kažem, od 296 tisuća korisnika, 106 tisuća je umirovljenika i 190 tisuća ljudi je mlađih radno sposobnih ljudi. Dakle to su podaci zadnji koje je dao ovaj hrvatski zavod za javno, pardon, za zdravstveno osiguranje. kolege zastupnici. G. Hrelja, zdravlje je najvažnije za svakog čovjeka, pogotovo za starije ljude. Naravno da mora biti dostupno svakom čovjeku adekvatna zdravstvena skrb. Pogotovo je to važno za one sa manjim prihodima koji si vrlo vjerojatno ne mogu priuštiti bilo kakvo privatno liječenje. Kao što ste naveli, već više puta je bilo povećanje cenzusa, a vjerujem da ste za ove zadnje izmjene upravo vi dobrano podmetnuli leđa. Jeste li zadovoljni predloženim povećanjem cenzusa i hoće li to ispuniti tj. omogućiti onima kojima je to namijenjeno dostupnost adekvatne zdravstvene skrbi. Hvala. **Radin, Pa ja ovo što smo napravili od 2020. do danas i inicijativom umirovljeničkih udruga koje su gledale svoje interese i nas ovdje u Hrvatskom saboru kako ne bih bio zadovoljan ako smo uvećali viši cenzus za samca za 61,39% odnosno da smo ovaj drugi cenzus po članu obitelji uvećali od 2020. do za 64,87%. To su značajni pomaci i otvoreni smo ako se ne dogodi ono što predviđamo da opet interveniramo jer doista mi nemamo sliku prihoda građana Hrvatske, nemamo ako netko ne prođe kroz ovaj filter. Hvala. Referirat ću se na ono što ste rekli na kraju svojeg izlaganja. Vjerujete da će svi podržati ovaj zakon. Podržat ćemo ga po principu Stockholmskog sindroma, znači uistinu ćemo morati podržati ovaj zakon ali upozorit ćemo vas u raspravi da dakle

gdje je 2012. bilo 600000 korisnika. Naravno mi bismo voljeli da uopće nema korisnika koji su u ovoj situaciji, ali u trenutku kad imamo 13% inflacije, a za najsiromašnije je ta inflacija 40 i 50% jer su cijene najvažnijih artikala artikala prehrambenih išle tako u zrak vi nama ovdje dolazite sa zakonom od 33 eura povišenja imovinskog cenzusa,

Dakle, ja razumijem vaše nezadovoljstvo i ne morate vi podržati ovaj prijedlog zakona. Moja i vaša odgovornost je pred biračima. Ja sam ovu borbu vodio 2015. i od 2015. je cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja 70 kuna i u kontinuitetu se nakon 2020. povećavaju cenzusi. Nisam odgovoran za druge cenzuse, dakle odgovorili smo isto tako svi kao što ćemo i glasati za ove cenzuse. nikakve predizborne promidžbe ovdje nema, nego ima sustavno praćenje što se događa sa dopunskim zdravstvenim osiguranjem i koliko imamo zaštite naših građana, a nemamo saznanja o našim prihodima. Govorimo o gorućem siromaštvu, uopće nemamo spoznaje o stvarnim prihodima. Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, kolega Hrelja. Evo ga, jednim dijelom ste odgovorili znači imamo 106000 umirovljenika i 190 ljudi ljudi koji nisu umirovljenici, a koji su u tom prihodovnom cenzusu i mislim da to on, taj prihodovni cenzus obuhvaća puno više, veću populaciju nego što su umirovljeniki, pa ja imam samo onda jedno pitanje. Mislite li da je potrebno što prije definirati te granice siromaštva? Hvala lijepa. Da, kolegice Nadice mi imamo jedine podatke koje koristimo o pragu siromaštva su podaci EUROSTAT-a. Ono što imaju naši susjedi Slovenci je metodologija izračuna praga revčine, to je taj naziv njihov za siromaštvo. I oni su se dogovorili i sa sindikatima radnika i sa umirovljeničkim udrugama koja je to metodologija utvrđivanja granice siromaštva u tvojoj zemlji. I onda planiraš ove godine dolazimo na 90% pokrivanja te granice siromaštva, u petogodišnjem razdoblju moramo stići granicu siromaštva i ne samo kroz oslobađanje nego i kroz davanja bilo mjesečna, bilo tromjesečna, bilo izvanredne socijalne pomoći jer moramo zaštiti svoje građane. To je ustavna kategorija. Hvala zastupniče Hrelja. Slažem se sa vama da država mora zaštititi svoje građane. Tome uostalom i služi. Međutim kada govorimo o ovim skupinama na koje se vaš zakon odnosi ja ne znam što im država Hrvatska može dati a da im već u ranijim razdobljima nije višestruko puta na razne načine oduzela. Meni se ovaj prijedlog zakona čini kao puko dodvoravanje nabrojanom broju građana i kupovanje njihovih glasova, a ono gdje je osnovni problem, problem je u opsegu prava koja danas dopunsko zdravstveno osiguranje nudi. Reći ću to na primjeru moga oca koji sam plaća dopunsko osiguranje i kao teški srčani bolesnik svejedno na svoje lijekove mjesečno plaća participacije preko 1000 kuna. Sad to treba preračunati u eure. Dakle, nije stvar u dopunskom osiguranju nego što su urušeni drugi sustavi na temelju kojeg više nema socijalne, zdravstvene ili bilo koje druge sigurnosti. **Radin, Furio Dakle, ovo dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva samo minimalnu kategoriju lijekova. Ono pokriva ortopedska pomagala, uputnice, boravak u bolnici, pokriva sto posto participaciju koja je sada na razini 2000 kuna za specijalističke preglede i kažem nemate ograničen broj takvih kao kod nekih privatnih osiguravajućih kuća, nemate ograničenje kod ovog osiguranja po tome koliko ste potrošili kao kod nekih privatnih osiguravajućih kuća koje su raskinule ugovor kad je osoba došla do jednog limita troškova zdravstvenog osiguranja. Prema tome, ja znam da ništa nije idealno, ali ovo je najbolje što imamo. I to branim. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Hrelja. Vaš prijedlog o povišenju prihodovnog cenzusa na 331,81 euro i za samce povišenje na 415,42 eura je Vlada pozitivno ocijenila, kao što je pozitivno ocijenila vaše prijedloge zakona iz 2020., 2021., a rezultate smo vidjeli, oni su lako provjerljivi. Također, mišljenja sam i da treba cijeniti i mišljenja dva matična odbora HS-a, a to su Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, gdje su svi članovi jednoglasno podržali ovakav prijedlog zakona. Također, mišljenja sam da apsolutno trebamo dati podršku da se ovaj prijedlog zakona uvede u hitnu saborsku proceduru, da ga izglasamo što prije, kako bi što veći broj naših građana ostvario upravo ovo svoje pravo koje će zakonom dobiti. Hvala. Silvano (HSU)** Da, u svakom slučaju, Odbor za rad i socijalno partnerstvo odnosno i socijalno socijalno partnerstvo, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, kao i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku jesu dva respektabilna odbora kojima je ova tema bliska, iako oni kažu da je jednoglasna podrška, onda to znači da je potrebno napraviti. Ne moraju biti zadovoljni ni sa iznosom, ali .../Govornik se ne razumije./... ali je to u svakom slučaju kvalitetan korak naprijed, a sve drugo, istomišljenici smo, prema tome, nemam što dodati, vi ste sve rekli. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gđa. Radolović. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Hrelja. Mi apsolutno pozdravljamo povećanje ovog cenzusa, međutim, istovremeno nas žalosti jer ste zapravo vi u svojoj raspravi rekli

tu se apsolutno ne mogu složiti s vama. Mislim da su onim dobrim dijelom najveći krivac što, zapravo da su grobari hrvatskog zdravstva, da nude lihvarske ugovore bolnicama i da su upravo oni glavni krivac, čak niti ne bi rekla Ministarstvo zdravstva za takve enormne liste čekanja, za dugove koje naše bolnice i zdravstvene ustanove imaju prema veledrogerijama. Tako da tu apsolutno mislimo da taj model treba promijeniti i to što hitnije. **Radin, Pa da se razumijemo, kolegice Sanja, ja samo realiziram dio predizbornog programa one koalicije sa kojom sam došao u zadnjem mandatu u Sabor, a bili smo zajedno. Dakle to je pisalo u našim predizbornim programima i to isto realiziram. Možda ne dinamikom kojom bi vi željeli, ali ni u prošlim sazivima ni danas još nemamo sliku siromaštva RH i možemo govoriti i o velikom siromaštvu i o velikom varanju, istovremeno. Međutim, kad dođete do prihodovnih cenzusa, onda je slika nešto drugačija. Ja sam ovdje zadnji mandat. Ja vrlo slobodno mogu o tome govoriti jer volimo kuhati, kukati. Pazite, pomažemo

tu povredu. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, povrijeđen je čl. 238, uvreda, iznošenje neistina, obmanjivanje javnosti. Kolega Hrelja, evo meni samo što suzu neću sad obrisati tu jer ste vi zadnji mandat u Saboru nakon toliko mandata, ali nema veze. Moram vas podsjetiti, a drago mi je da ste podsjetili da ste prešli u klupe HDZ-a, ne znam više koliko se to stranaka promijeni, ali nije ni bitno. Da li vi smatrate da osoba, ravnatelj HZZO-a koja kaže da su hrvatski građani bahati i bezobrazni, a izdvajamo svako od nas preko 22 tisuće kuna godišnje za zdravstvo, on kaže da smo mi bahati i bezobrazni! **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala. Hvala. Slažem se s vama, ima, bila je povreda Poslovnika, ali vaša, tako da vam dajem opomenu jer je bila replika.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Hrelja. Ja mislim da je ovo dobar prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju gdje se povećanjem prihodovnog cenzusa osiguranika sa 298 na 331 euro, odnosno sa 373 na 415 za samce, .../nerazumljivo/... naši sugrađani sa najnižim prihodima glede oslobođenja od plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja. broj novoobuhvaćenih osiguranika povećati usvajanjem ovog Zakona odnosno koliko u konačnici ćemo imati građana koji su oslobođeni plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja po bilo kojem osnovi. Hvala. Ako znate, naravno. **Radin, Dakle procjena je po ovom Zakonu da će se za oko 70 tisuća ljudi, korisnika besplatne police dopunskog zdravstvenog osiguranja u odnosu na teret solidarnosti svih građana povećati ovaj broj po ova dva prihodovna cenzusa. Uz to će ovaj biti još 250 tisuća onih kojih su po drugim osnovama oslobođeni, bilo kao dobrovoljni davaoci krvi, organa, invalidi, dakle učenici i studenti, prema tome, ukupan broj bi mogao biti najviše negdje oko 600 000, 6000 i nešto više tisuća. Da, istina je da je 2012. bilo 800 000 takvih ljudi. Međutim, pod praktički ono dopunskog, poskupit će participacija u zdravstvenom osiguranju. Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Hrelja vi ste naveli u ovom svom obrazloženju da će sredstva koja će biti potrebna za 2023. biti nekih 42 milijuna kuna, za sljedeću godinu 45 milijuna kuna. osigurano u državnom proračunu i tu ću se nastaviti na ovo što je kolegica govorila za HZZO. Mislim vi ste ga dosta nahvalili kao javnog osiguravatelja, međutim činjenica je da je HZZO gledano oko samog zdravstvenog sustava zapravo monopolist, ruku na srce. Jel' tako? Prema tome, ne možemo ga baš toliko hvaliti, a prima lijepe zapravo prihode od doprinosa. Ali hajmo malo na ovo dopunsko zdravstveno osiguranje. Jednom smo imali neku sjednicu Odbora za zdravstvo pa nam je bilo rečeno da je zapravo 1,1 milijarda kuna koja ide od tog dopunskog zasebno zarobljena na računu HNB-a koja se ne može iskoristiti i da će se to promijeniti novim Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Što vi znate o tome jel' to točan podatak? Tako nam je rečeno na odboru. Hvala.

ovo sa poslovanjem HZZO-a i obveznim doprinosima nema veze, nema veze. Ovdje je čista matematika, ovdje se mora transparentno trošiti novac. Mi smo dobili javnog osiguravatelja samo zato što smo 2013. prihvatili da imamo poseban račun i transparentno trošenje za one namjene za koje dopunsko zdravstveno osiguranje predviđa trošenje tog novca. A o stanju na posebnom računu dobro je, osigurava zaštitu. Kasnije ću vam reći i koliko i kako. Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Hrelja, meni je izuzetno drago da ste se vi svojim dugogodišnjim iskustvom na ovom području, području posebno mirovinskog sustava evo uključili, nekako pridružili hrvatskoj Vladi u svim ovim mjerama, prijedlozima koji bi, imaju cilj poboljšati standard najugroženijih građana Republike Hrvatske kako je to Vlada činila kroz porast minimalne plaće, kroz izmjene Mirovinskog zakona, porasta mirovina u prošloj godini, kroz potpore poduzetnicima u vrijeme corona krize, kroz očuvanje 700000 radnih mjesta, kroz potpore roditeljskih i rodiljnih potpora, kroz Zakon o obrazovanju i besplatne obroke u školama, subvencije za struju i plin. Sve su to mjere koje trebaju pomoći životnom standardu najugroženijih hrvatskih građana, a ova mjera je po meni još jedan kamenčić u tom mozaiku da to ostvarimo i da što više građana učinimo zadovoljnim i zajedno svi radimo da bi Hrvatska živjela bolje. Hvala. **Radin, Kolega Karlić, lijepo ste ovo sročili na kraju. Ovo je jedan kamenčić u mozaiku borbe protiv siromaštva. Volio bih da me kolegica Peović čuje jer se borba protiv siromaštva vodi davanjem i ne uzimanjem onima koji nemaju. Dakle i jedno i drugo je prakticirano kroz prošlu godinu. Naravno da ima još mjesta gdje bi se moglo. Naravno da ovi, da zaštita može biti veća, ali mora biti pravična, mora bit pravična. Ne mogu debeloj guski mazat vrat, a da je nisam iskontrolirao. To će nas obvezati i NPO, jer nedavno je bio jedan sastanak ovdje Europske komisije, Svjetske banke u funkciji borbe protiv siromaštva, gdje ćemo morati aplicirati i prihodovni i imovinski cenzus i onda reći tko je u ovoj zemlji siromašan, a tko nije. Žao mi je, ali moramo doći do toga. Anita (HDZ)** Hvala. Poštovani kolega Hrelja, prihvaćanjem ovog zakonskog prijedloga za povećanjem prihodovnog cenzusa proširit će se, odnosno povećat će se broj korisnika osiguranja kojima se plaća dodatno dopunsko zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna za oko 70000 naših sugrađana. I kada tome pribrojimo one koji već koriste to pravo dolazimo na oko 370000 najsiromašnijih građana. Evo dobro je da im se bar na ovaj način omogućava adekvatna adekvatna dostupnost zdravstvene zaštite, ali vrlo često se percipira da se ovo plaćanje iz državnog proračuna odnosi samo na umirovljenike. Ali sami ste kada ste predlagali spomenuli da se to ne odnosi samo na umirovljenike, pa ako možete još jednom ponoviti koje su sve to kategorije stanovništva kojima se dopunsko zdravstveno osiguranje plaća iz državnog proračuna? Hvala. **Radin, Furio to se ne može striktno odrediti, ali ima mladih obitelji koje stvarno rade na minimalcu, to je ono isto dio borbe i gdje je sindikat pao na ispitu i sve ono o čemu smo već raspravljali ovdje kod minimalne plaće, pogotovo ako ima troje, četvero, ako su podstanari, dakle gdje se loše živi u više generacijskim obiteljima, među nezaposlenima. To su ti mladi ljudi. Naravno ovdje imamo jedan dio i siromašnih obitelji gdje žive stariji ljudi i zbog toga cijele obitelji dobivaju odnosno oslobađanja plaćanja police dopunskog osiguranja. Među njima i članovi obitelji umirovljenici. Prema tome, teško je to odrediti, ali to su otprilike te strukture. Gospođa Nataša Tramišak. Ono što je sigurno pohvalno da se i sada evo kroz ove izmjene zakona podiže ovaj prihodovni cenzus kako bi i veći krug građana imao pravo na kvalitetniju dostupnost zdravstvene zaštite. U Hrvatskoj je naglašeno da se zdravstvena zaštita kroz obvezno zdravstveno osiguranje ostvaruje na temeljnim načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti. Međutim, kada govorimo i o dopunskom zdravstvenom osiguranju ovdje bez obzira što 2,2 milijuna kuna građana uplaćuje policu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i govorimo o više od 120 milijuna eura prihoda koliko je naveo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje da još uvijek ne osiguravamo onaj segment jednakosti što znači da nije dostupna jednako zdravstvena zaštita u svim dijelovima Hrvatske. Odgovarajući stupanj je u većim mjestima, većim gradovima međutim i dalje u onim udaljenijim mjestima, manjim mjestima nije na adekvatan način jednaka dostupnost zdravstvene zaštite, a posebno primarne.

Kolegice Tramišak ovdje treba razlikovati fizičku dostupnost zdravstvene zaštite, a ovdje govorimo o financijskoj dostupnosti. Znači moja dostupnost zdravstvene zaštite građanima ovdje ne ovisi ima li novca ili nema. Ako nemaš, imaš besplatnu policu i slobodan si koristiti sve zdravstvene usluge. da li ja u svom mjestu imam dom zdravlja, nemam, da li moram zbog toga putovati to su doista dodatni zahtjevi, dodatni troškovi međutim to nije predmet ovog zakona i nije predmet osiguranja jer to jednostavno su životne okolnosti. Ali slažem se da nije i nikada neće biti fizički jednako dostupna zdravstvena zaštita svim građanima Hrvatske. Bilo bi idealno kad bi bila. Hvala vam potpredsjedniče. Kolega Hrelja evo upravo na tragu ovog vašeg posljednjeg odgovora, zdravstvena zaštita koja je jedno od temeljnih ljudskih prava to što je besplatna, tj. što se pravo na nju ostvaruje bez dodatnog plaćanja premije ne mora značiti da je ona dostupna za sve građane. E sad možda ćete reći da je to pitanje za milijun dolara, ali s obzirom da ste u vladajućoj većini možda imate nekakve konkretnija saznanja. Dakle, da li Hrvatska uz bolju organizaciju može doseći razinu osnovne dostupnosti zdravstvenih usluga na način da evo smanjimo, umanjimo ili potpuno ukinemo primoranost građana zapravo za posezanjem na privatne preglede koje građani opet moraju dodatno i naknadno plaćati. Dakle, može li Hrvatska doseći tu razinu, ima li zapravo volje za time? Pa ja osobno smatram da je poželjno imati i javnu zdravstvenu zaštitu i mogućnost privatne zdravstvene zaštite, međutim dostupnost neće biti ista. Mi nismo društvo potpuno ono istih šansi, istih mogućnosti. Netko će moći platiti privatno, niti ne. Ali ono što je osnovno da netko može doći na pregled da ne mora dati novac, jer nema novca i da imamo tu dostupnost zdravstvene zaštite to je predmet ovog zakona. Ja doista ne mogu kako ste rekli da je pitanje za milijun dolara ja ne mogu na to stvarno odgovoriti, ali probajte razgovarati i sa kolegicom Marić kojom često ovako komuniciramo. Gledajte mi ipak imamo i broj bolnica u odnosu na broj stanovnika puno veći nego u nekim europskim zemljama. Drugo je kvaliteta, znate. Drugo je kako se mi odnosimo prema tom javnom zdravstvu, kako smo organizirani. To doista je pitanje za milijun dolara. Jure (HDZ)** Zahvaljujem se. Poštovani kolega čestitam vam na ovome dobrome prijedlogu zakona i kao što ste uvodno rekli ovo će biti znači treće podizanje prihodovnoga cenzusa u tri godine, možemo tako reći, koje je Vlada Republike Hrvatske donijela. Također u vašem uvodnom izlaganju spomenuli ste da naši susjedi u Sloveniji za dopunsko osiguranje plaćaju 35 eura mjesečno, dok naši osiguranici kod javnog osiguratelja HZZO-a plaćaju 70 kuna mjesečno. Možete li dati usporedbu 70 kuna mjesečno je trošak mjesečnog osiguranja HZZO-a. Koliki je taj trošak kod drugih privatnih osiguravajućih kuća? Može li se to usporediti? Silvano (HSU)** Koncentrirat ću se na ovaj drugi dio pitanja jer je vrlo interesantan. Naime, privatni osiguravatelji rade kao što u nekim slučajevima i javni osiguravatelj radi. Javni osiguravatelj može recimo za pripadnike Hrvatske vojske dati povoljniju ponudu od 70 kuna mjesečno, jer se smatra da je to najzdraviji dio populacije ako oni daju ponudu. Privatni osiguravatelji se bore da od javnog osiguravatelja izvuku zdrave i mlade ljude, idu sa nižim cijenama, a nakon 65 ili ne osiguravaju ili je cijena police od 180 do 350 kuna. Pri tome vam se nudi da će vam platiti ne znam toliko litara goriva ili ne znam još koje sve beneficije i da je to na tržištu. Nemojmo to doživljavati nenormalnih, to je stvar ponude i potražnje. Svako odijelo nađe svog kupca jel'? (Socijaldemokrati)** Poštovani zastupniče, znate i sami moje je mišljenje da trebamo pomoći našim sugrađanima i da trebamo podržati svaku konstruktivnu inicijativu koja dolazi sa ciljem da se njima pomogne, pogotovo kad treba pomoći najsiromašnijima. No, u svojem ste uvodnom izlaganju izrekli jednu rečenicu koja je u najmanju stvar čudna. Naime, rekli ste da ćemo imati pooštreni prihodovni cenzus. E sad, znate i sami da je to jako teško, jer ste između ostalog rekli da će unutra ulaziti i prihodi od prodaje. Zamislite situaciju. Osobe koje prodaju, odnosno iznajmljuju apartmane prijavljuju prihoda koliko hoće, budimo iskreni, ruku na srce najčešće ne prijavljuju ništa ili gotovo ništa, a sada se čovjek nađe u situaciji da treba promijeniti kuk jer je bolestan, proda svoju posljednju nekretninu, dobije prihod na račun i nakon toga mu se oduzme pravo da dobiva besplatno dopunsko osiguranje.

dakle student živi, radi preko ljeta, živi u obitelji i taj prihod će ući u prosjek obitelji, da, hoće, ali smo obitelj nosioca osiguranja digli smo mu cenzus da ne gubi olakšicu po tom svom studentu sinu ili kćeri koja radi. Dakle, ne možeš sve osloboditi ne, prihod je prihod. Država i prihod od prodaje je prihod, prema tome jednokratni, jednokratni, ali je prihod i te godine neće imat, druge godine taj prihod neće imati i imat će opet policu dopunskog. I bilo je do sada iskakanja uskakanja, mi smo se borili da ne bude ispadanja ispadanja iz dopunskog zbog toga zbog povećanja mirovine ili povećanja minimalne plaće i to smo postigli sada, to smo sigurno postigli. Hvala. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Silvano, gospodine Hrelja, ja svakako pozdravljam donošenje ovoga zakona budući da ide u smjeru dodatnoga, dodatne socijalne zaštite i socijalne sigurnosti naših najugroženijih sugrađana. Ono što želim posebno naglasiti jest da je prihodovni cenzus odnosno granica ispod koje ustvari ljudi ostvaruju besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje unatrag dvije godine povećana za samca samca za 84 eura uključujući i godišnje indeksiranje odnosno uvećavanje, a za kućanstvo je povećana 66 eura. Ono što mi je drago jest da ste naveli da ovo nije isključivo zakon koji se odnosi na umirovljenike, on se odnosi i na umirovljenike međutim oni

odluku Vlade o jednokratnoj isplati konkretno umirovljenicima i svima onim koji su zaštićeni u odluci Vlade piše da to ne ulazi u prihode ni pojedinca ni obitelji, prema tome to Vlada može zakonom ili odlukom Vlade se može osloboditi da nešto ne bude prihode, ali ne može nažalost ono što daju općine i gradovi božićnice, socijalne pomoći oni ulaze ovdje u prihode jer nemaju tu zakonodavnu moć kao mi da donose ili kao izvršna vlada da donose takve odluke. I ako smijem samo de iuri sad sam se sjetio reći, da ovaj Parlament će donijet ovaj zakon, a Vlada je dala suglasnost na donošenje ovog zakona.

i one zbilja funkcioniraju, to je nesporno, međutim ovdje se spominjalo i načelo generacijske solidarnosti, ali samo podsjetio da je ovdje riječ o DZO-u koji nije u sustavu generacijske solidarnosti nego ovdje je de facto država je odlučila pomoći najsiromašnijima, neovisno o tome dal su umirovljenici, za nešto što je DZO. Ja ću svoje vrijeme iskoristiti da ukažem na još jednu stvar, a to je kad govorimo o dopunskom u Sloveniji ili o privatnim dopunskima pogledajte rokove koji su vezane za liste čekanja. Hvala.

kad sam govorio ako ste me pažljivo slušali, govorio sam o javnom osiguravatelju da je to snaga solidarnosti među generacijama. Dakle uplaćuju zajedno po istoj cijeni i umirovljenici i mladi, najmlađi, zreli u zreloj dobi i solidarnost između zdravih i bolesnih. Dakle, bolestan koristi intenzivno, zdrav će možda koristit za pet godina, dakle to je snaga te solidarnosti među generacijama i solidarnosti zdravih i bolesnih da opstaje opstaje taj javni osiguravatelj sa relativno niskom cijenom od 9,29 eura mjesečno.

dobro. Kaže prvo u ime Vlade u ime Vlade prvo. Izvolite g. Dulibić. Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi saborski zastupnici. Predmetnim prijedlogom zakona predlaže se da se prihodovni cenzus temeljem kojeg osigurane osobe ostvaruju pravo na plaćanje premije na plaćanje premije DZO-a iz sredstava državnog proračuna poveća sa 265 eura na 331 mjesečno dok se za osiguranika samca predlaže povećanje prihodovnog cenzusa sa 331 euro na 415 eura mjesečno. u ovom i u prethodnom sazivu i to 30. travnja '20.g. i 10. studenog '21.g. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju čime se dva puta povećavao prihodovni cenzus u cilju da se dodatno izmijeni visina prihodovnog cenzusa za one osigurane osobe za koje prema načelima društvene solidarnosti postoji potreba da im se premija dopunskog zdravstvenog osiguranja plaća iz sredstava državnog proračuna, a o čemu Vlada RH i Ministarstvo zdravstva kontinuirano posvećuju pažnju, predlaže se donošenje predmetnog zakona po hitnom postupku. Stoga Vlada RH i ova zdravstvena administracija podržavaju prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku HS-a podnio Silvano Hrelja, zastupnik u HS-u te predlažemo HS-u da usvoji ovaj prijedlog zakona. Hvala i vama. Gđa. Marić, prva replika. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani državni tajniče. Činjenica je da iako sad govorimo o ovom dopunskom zdravstvenom osiguranju, činjenica da nam registar osiguranika koji imaju pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne štima. To sam govorila i na odboru i nisam dobila, naravno, adekvatni odgovor, a podaci od prije godinu dana kazuju da smo imali 209 tisuća više osiguranika nego nam je stanovnika i onda je čak za 3, 4 mjeseca broj skočio na 315 tisuća tisuća više. Zašto to sad govorim? Jer je prije godinu dana i ministar Beroš najavio da će doći do čišćenja, tj. reevidencije tog registra i premijer Plenković je također, rekao se evo, na te porezne obveznike koji više zapravo nisu u Hrvatskoj troši preko milijarde kuna. Pa što činite kao zdravstvena administracija? Naravno da smo svi za to da svaki naš građanin dobije adekvatnu uslugu, ali mislim da bi uređena država nam i također, trebala biti prioritet? Dakle kad će? Hvala. Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo uvažena zastupnice Marić. Znači mi unutar sustava HZZO-a se uparuju baze podataka sa ostalim državnim organima, smo u izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji je prošao prvo čitanje, a bit će uskoro i drugo čitanje, uveli određene zakonske izmjene koje bi trebale omogućiti čišćenje baze podataka. Hvala lijepo poštovani državni tajniče. Vjerujem da ste čuli moje pitanje koje sam uputila kolegi Hrelji kao predlagatelju, pa ću pokušati od vas dobiti odgovor, dakle vezano za dodatno i naknadno plaćanje pregleda, na što mi je kolega odgovorio da je dobro da imamo mogućnosti, a mislim da je u Hrvatskoj više to nije izbor i mogućnost, nego da je potreba dakle dodatnog plaćanja pregleda, jer ako na jedan pregled MR dobijete termin za 2,5 godine, naravno da ste primorani otić platit ga 2 tisuće kuna da bi imali pregled u roku od tjedan dana, a s primanjima od 2 tisuće kuna, znamo koliko je to, koliko je i ponovit ću, dakle, to što je usluga besplatna ili što, evo, država participira u tom plaćanju premijer, ne znači da je ta usluga i dostupna, pa evo, kako to komentirate s vaše strane? Hvala lijepo uvažena saborska zastupnice. Znači liste čekanja u zdravstvenom sustavu postoje i u cijeloj EU i Sjedinjenim državama, znači nije to nikakva, nikakav hrvatski model ili neka naša izmišljotina, npr. liste čekanja u Irskoj, postoje i kod javnih osiguravatelja i kod privatnih. Naravno, kod privatnih je to nešto manje, ali svugdje to postoji, ono što je bitno da radimo na kontinuiranom smanjenju tih lista čekanja, osobito ne za ove elektivne zahvate, nego za sve ove kojima je najnužnija da što prije dođu do zdravstvene zaštite.

znači kad imate druge socijalne transfere, primjerice, za dodatak, energetski dodatak za vaučere, onda imate neke druge principe. Drugim riječima, svako malo donosite neki zakon u kojem ćete dignuti cenzus recimo, za 33 eura i sad, mislim, osim to je to neka predizborna kampanja, ne vidimo smisao. Zašto? Zato šta bi trebali ujednačiti kriterije, a da biste ujednačili kriterije, morali bi znati koji su uopće troškovi života mjesečni što ne računate. Zato smo vam iz Radničke fronte uputili zahtjev da mjesečno računate troškove života, odnosno Državni zavod za statistiku, za što ste odgovorili da nije potrebno, da to radi Eurostat, a Eurostat znamo da to ne računa, Eurostat računa dohodak, računa siromaštvo i socijalnu isključenost. Znači po kojim vi kriterijima se vodite, osim što znamo da dolaze izbori pa lovite, evo, od 70 tisuća ljudi glasove? **Radin, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Ne lovimo mi sad trenutno nikakve glasove, znači činjenica je da je to bilo vezano oslobođenje od premije dopunskog zdravstvenog osiguranja za proračunsku osnovicu pa smo, pa je Vlada početkom 2020. g., a na inicijativu umirovljeničkih udruga povisila imovinski cenzus i uvela u, isto tako i indeksaciju jer se .../nerazumljivo/... događalo da, s obzirom da se proračunska osnovica nije mijenjala jedan duži niz godina, a da su se mirovine mijenjale onda su umirovljenici dolazili u situaciju da uslijed povećanja mirovine im se, im se izgube pravo na besplatnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, povećali smo prihodovni cenzus, napravili smo određene projekcije unutar HZZO-a, nakon toga smo uvidjeli da nije to dovoljno, znači nije to onaj broj ljudi koji smo planirali ovoga, osloboditi plaćanja, od

Hvala vam poštovani državni tajniče Dulibiću. Meni je drago da ste vi posebno istaknuli da je prihodovni cenzus za kućanstvo 66 eura, a za samca 84 eura, što su značajni iskoraci, značajna povećanja u smislu dodatne socijalne zaštite i podrške našim najugroženijim sugrađanima i to svakako pohvaljujem, a na tragu ovoga što je sada kolegica Peović govorila, dosta ljubomorno i isfrustrirano vezano uz rezultate Vlade pa bih samo željela naglasiti koje su to još to mjere išle u cilju socijalnog osnaživanja, dakle povećanja mirovina u mandatu vlade premijera Plenkovića između 29 i 36%, isplata jednokratnog dodatka, što Covid dodatka, što energetskog dodatka u 4 navrata do 1100

Tomislav (HDZ)** Hvala zastupnice Burić. Kao što ste vi naglasili, znači napravili smo značajni iskorak, kao i ovom našem segmentu, smatramo da smo 3 puta u suradnji sa zastupnikom Hreljom na njegovo isto inicijativu značajno povisili imovinski cenzus i omogućili našim sugrađanima

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo HS-a je na 32. sjednici održanoj 15. veljače 2023. g. raspravljao o prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju s konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 436

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade RH navedeni akt kojim Vlada podržava predložene izmjene zakona. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se zakonskim prijedlogom predlaže da se prihodovni cenzus temeljem kojeg osiguranici ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstava državnog proračuna a predloženo povećanje iznosi 11%, a pozitivno bi utjecalo na socijalno najugroženije osiguranike koji ostvaruju pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje na teret državnog proračuna. U raspravi su članovi Odbora podržali donošenje ovog Zakona, također, u raspravi je ukazalo kako predloženi prihodovni cenzus obuhvaća puno širu populaciju od umirovljenika. Nadalje, istaknuto je kako je potrebno što prije definirati granice siromaštva, metodologiju kojom se utvrđuje te napraviti registre obitelji. Iznijeto je mišljenje po kojem bi DZS trebao prikupiti podatke o granici siromaštva, a ne kao do sada, sindikati. Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno, sa 9 glasova odlučio predložiti HS-u da donese zakon o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i to je to. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Prvi je g. Davor Dretar koji će govoriti u ime Domovinskog pokreta, Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, izvolite. Hvala lijepa poštovani g. predsjedavajući, poštovani državni tajniče, naša saborska tajnice, kolegice i kolege. Naravno kao što su kolegice i kolege ovdje rekli i Odbor, a i svi mi uopće ne stavljamo u pitanje podršku ovim izmjenama odnosno ovom podizanju prihodovnog cenzusa temeljem kojeg će osigurane osobe ostvariti pravo na plaćanje premije iz sredstava državnog proračuna, premije naravno, dopunskog zdravstvenog osiguranja. To naravno uopće nije upitno. Budite sigurni da će to sutra dobiti 100 postotnu podršku na glasovanju, no ono što svakako treba naglasiti, što su neke kolegice i kolege naglasile u raspravi, taj je prag siromaštva u Hrvatskoj zabrinjavajuć i da upravo ovakvi trenuci pokazuju koliko je ustvari siromaštva u Hrvatskoj prisutno. Kada pogledate da podizanje prihodovnog cenzusa od samo 33 eura, dakle dižemo sa 298,85 na 331,81 euro, dakle 33 eura, čak i nešto manje, obuhvaća korpus od 70 tisuća ljudi. Dakle u tako malo financijskom procjepu od 33 eura nalazi se čak 70 tisuća ljudi te će oni sa do sada već postojećih 296 tisuća korisnika ove mjere, na 360 tisuća, što je gotovo pa 10% ukupne hrvatske populacije, a pretpostavljam da je oko 20% punoljetnih hrvatskih građana, što nažalost i odgovara stopi rizika od siromaštva, najzadnja dostupna je iz 2021. g. po kojoj Hrvatska ima stopu rizika od siromaštva od 19,6%. ova dva podatka dolaze nam negdje u odnosu 1:1, što pokazuje duboko zabrinjavajuće stanje siromaštva u Hrvatskoj. Kratko i jasno, ljudi nam jako loše žive. Mi smo ovdje zakonodavni organ, zakonodavno tijelo, mi možemo samo donositi zakone. Ono što se tiče nas, tiče nas se recimo u nedavno objavljenom i u društvenom prostoru poprilično slabo raspravljenom izvješću Svjetske banke tko je imao vremena pročitati, ima 145 stranica i tamo su neke duboko zabrinjavajuće informacije. Naravno, u nekim medijima koji su skloni trenutno vladajućim u Hrvatskoj, čuli smo samo, dosta, ajmo to tako reći „dajđestirano“, probavljeno izvješće, piše uglavnom da ćemo kontinuiranim reformama i ulaganjima dohodak hrvatskih građana izjednačiti s prosjekom EU za manje od 15 godina. Da, to piše u izvješću Svjetske banke, ali piše naravno, ako ćemo inzistirati i uspjeti i provedbi i implementaciji reformi, u planiranju reformi i naravno u provedbi reformi. Dakle samo ako, a taj ako nalazi se upravo u ovih 360 tisuća ljudi koji žive debelo ispod granice siromaštva jer imati mjesečni prihod od 2,5 tisuće kuna odnosno 331 euro i 81 eurocent, više nije siromaštvo, to je gubitak svakog ljudskog dostojanstva. I na svima nama je da se svako jutro probudimo i shvatimo da nam 20% ljudi u ovoj zemlji živi u takovoj, gruba je riječ, ali upotrijebit ću ju, bijedi. Svatko od nas tko može na bilo koji način zakonodavno, izvršno ili bilo kako, učiniti bilo što da se to promijeni na bolje, naravno, trebao bi to označiti kao najvažniji prioritet svog života, bio on gospodarski, politički, znanstveni ili na kraju krajeva, ljudski.

Evo nastavno na ove brojke, iznijela bih još nešto podataka koji ovu situaciju koju sam nazvali štokholmskim sindromom gdje ćemo svi u opoziciji pozdraviti i glasati za ovaj zakon ipak stavljaju u neke druge okvire. Možda ćemo za mjesec dana dobiti još 33 eura dizanje cenzusa pa da ne bismo pljeskali svaki mjesec bezumno i glasali za te prijedloge, možda da stavimo u neke kontekste brojke o kojima pričamo. Mi ovdje govorimo o cenzusu koji će, kao što je rekao kolega Dretar, još 70 tisuća ljudi dovesti u situaciju besplatnog dopunskog zdravstvenog osiguranja od 331 eura. Možda bi trebali tu brojku izreći i onako, napraviti jednu dužu pauzu. 331 euro. To je prihodovni cenzus za što? 415 eura, okej, 415 eura, za drugu kategoriju, ajmo s tom brojkom licitirati, kolega Hrelja, dok, ako želite, ajmo si zamisliti nad 415 eura. Tko s tim može živjeti? Šta je to? Zašto se taj prag uopće postavlja i šta uopće znači taj prag? Mi imamo niz znači socijalnih transfera koji imaju različite kriterije i svaki mjesec možemo dobivati zakon koji će reći, ajmo sad malo podignuti cenzus, ajmo sad malo podignut neku naknadu i svaki put ćemo imat u opoziciji pljesak pljesak i glasanje za vaš prijedlog. .../nerazumljivo/... o čemu se radi? Ako govorimo o pragu rizika od siromaštva, on je kod nas postavljen na 60% od srednje vrijednosti medijane ekvivalentnog raspoloživog dohotka svih osoba. 60% od čega? 3 i nešto tisuća kuna, ali 60% od čega? Mislim, šta mi tu uopće brojimo? Da bismo mi uopće mogli razgovarati o tome koliko novaca je potrebno da biste živjeli mjesečno i koliko je potrebno prihoda da biste zapravo uveli nekakav cenzus i dali besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje, mi bismo morali imati podatak koji mi nemamo. Mi nemamo troškove života račune, znači mi nemamo račun za troškove života. To ne radi DZS iako je nekad radio, iako u drugim zemljama to radi. Znači zato smo tražili da DZS kvartalno računa troškove života, odgovorili su nam da to bi povećalo sredstva koja se odvajaju za DZS, da to nije kaže, Vlada, uobičajeno, da to radi država, nego pazite tko bi to trebao raditi, kaže država, to bi trebali raditi sindikati. Znači oni misle da je uloga sindikata da se brine o toj društvenoj radnoj većini, a ne država Vlade koja bi trebala brinuti o troškovima života, no srećom, sindikati jesu računali tu potrošačku košaricu, troškove života i zadnji puta kad je to računao novi sindikat i i regionalni i industrijski sindikat, znate koliko je ta košarica iznosila? 10 400 kuna. 10 400 kuna bi trebala biti ona granica za dostojanstvenu plaću. Ne za minimalnu, za dostojanstvenu plaću koja je deklarirana Ustavom kao prihod koji treba steći radnik da bi dostojanstveno živio, to trebaju bit troškovi, temeljni troškovi potrebe života. I sad mi ovdje govorimo da mi znači siromašnima dajemo dopunsko zdravstveno osiguranje, pri tome, naravno, ovdje se ne spominje ono što svi znamo, a to je da će se uskoro povećati premija, odnosno cijena za dopunsko zdravstveno osiguranje za sve druge, a ti drugi koji nisu ušli u ovih 370 tisuća koji će biti obuhvaćeni ovom mjerom su isto tako siromašni. Mi imamo naciju siromašnih. Znači imamo 700 tisuća umirovljenika, ako dobro se sjećam brojki koji imaju cifru primanje, je li tako, kolega Hrelja, ispod granice siromaštva, znači ovime možemo svaki mjesec pljeskati vama kad dođete sa nekakvim dizanjem cenzusa za 33 eura, ali nismo previše napravili, a Vlada znači je u nizu drugih situacija mogla odrediti kriterije, znači koji su kriteriji? Znači ako imamo, u, recimo, definiraju vaučera za znači siromašne, pri, znači energetici odnosno vaučer za ugroženog kupca energenata, isto tako, licitaciju oko toga tko će ući, tko će dobit taj vaučer. Mi smo već 2021. imali porast onih kojima je isključena struja 11% u odnosu na 2020. g., sad možete misliti koliko je ljudi '22. imalo problema s plaćanjem računa. I opet nismo odredili po kojem kriteriju mi dajemo te vaučere, nego je Vlada odredila da to rade centri za socijalnu skrb znači i da osobe sa invaliditetom dobivaju te vaučere, nemamo cenzus, uopće nemamo cenzus, znači ne znamo ko dobiva te vaučere, a trebalo bi ih sigurno dobivati više od onog što je pokriveno. Onda kad govorimo o drugim socijalnim transferima, dječji doplatak, mislim sad udruge skupljaju potpise i traže više dohodovnih razreda za dječji doplatak s realnim cenzusom povećanje dječjeg doplatka, itd., itd.. ovako licitiranje znači sa nekom cifrom cenzusa je potpuno bez, mislim bezumno, a ono što nama Vlada odgovara više puta, kaže nećemo, zašto nama nisu kolega Hrelja prihvatili da evo dignemo te vaučere, zašto RF kad ovdje dođe sa prijedlogom da se digne isto tako mislim, a budimo iskreni, da znamo mi svi zašto, zašto su vama prihvatili vaš prijedlog, ali pazite to više govori o njima. Ja ću tu stat na stranu kolege Hrelje, to više govori o njima nego o vama iako na vas ide drvlje i kamenja, to više govori o njima nego o vama. Znači na koji način se razgovara o toj obespravljenoj, osiromašenoj, toj društvenoj većini radnoj, mislim na koji način se razgovara? Tako da se jel licitira, isto kako mi ovdje sad licitiramo o visini cenzusa, pa smo evo dopustili da taj cenzus bude 33 eura viši, a možemo i ne dozvolit da bude 33 eura viši. O čemu to ovisi? O rukama koje će se dizat za neke druge zakone koji će bit puno štetniji od ovog. Znači ono što bi ja htjela upozoriti da, ovdje su neke kolege upozoravale isto, dizao se, dizali su se cenzusi prije, znači ova Vlada Andreja Plenkovića kako to neki vole govoriti je strašno digla i plaće i mirovine i socijalne transfere. Osnovna stvar koja bi trebala postojati kao kriterij je indeksacija, znači indeksacija plaća. Ako imamo ogromnu inflaciju što znači povećanje za 33 eura ovog cenzusa, plaća znači bi trebala bit indeksirana sa troškovima života, socijalni transferi bi trebali biti indeksirani sa troškovima života. A samo jednu stvar da vam kažem naravno te sve statističke manipulacije koje dolaze od HDZ-a nisu jednostavne i ja ću ovdje opet iznijet jednu brojku za koju bi se opet moglo raspravljat na razne načine, ali 2012.g. ste imali 800 tisuća korisnika ovog besplatnog jel dopunskog osiguranja. Uz sve promjene koje su se desile od tada do danas teško je reć da je ovo realna brojka od 370 tisuća ljudi koji će dobit besplatno dopunsko osiguranje, to je potpuno nerealno, ono što ovdje imamo je politička trgovina, a iz nje će profitirati, zato ćemo mi dignuti tu ruku za tih 70 tisuća ljudi, ali ja se nadam i pozivam tih 70 tisuća ljudi, kao i sve one koji će bit ipak zadovoljni šta im se diglo za par eura neki socijalni transfer ili su ušli u tu kategoriju onih koji imaju pravo na besplatno zdravstveno osiguranje, nemojte biti naivni, takve stvari se trebaju rješavati stvari, za takve stvari ima novaca i evo vaš kolega Hrelja i njegov prijedlog pokazuju da ima novaca u proračunu, ima novaca za ovu mjeru. Zašto se onda nije digo taj cenzus i ranije? Nije se digo, sad se diže. Ima ne samo u proračunu nego mi smo davali prijedloge i na druge načine kako bi se moglo doći do novaca za ne znam energetske vaučere, HEP koji ima visoke prihode, visoku dobit, mogao bi investirati, mogao bi dati, moglo bi se broj onih koji ulaze u taj, u taj, u tu skupinu. Niz je načina na koje možemo stvarno osigurati te socijalne transfere da budu veći, ali to treba bit odluka države, država mora biti socijalno osjetljiva, ova država to nije i zato opet ponavljam, 70 tisuća onih koji će bit nagrađeni ovom mjerom, kao i svi drugi koji su možda nekakvim tim točkastim izmjenama zakona koje HDZ i njegovi partneri donose u ovaj sabor nagrađeni sa par desetaka eura ili ulaskom u nekakav, u nekakvu socijalnu mjeru nemojte biti naivni, nemojmo svi pristajati na taj štokholmski sindrom kojim plješćemo HDZ-u u trenutku kad nam daje mrvice sa svog stola.

Da, nemamo izračunat prag siromaštva i to nije od jučer, nemamo poput svih europskih zemalja gdje imaju svoju metodologiju gdje su se dogovorili svi socijalni partneri oko toga što ulazi u izračun praga siromaštva. Ali mi ovdje ne govorimo o generalnom pragu siromaštva, govorimo o pretpostavljenoj borbi protiv siromaštva kroz jedan kamenčić u mozaiku neuzimanja nenaplaćivanja police dopunskog zdravstvenog osiguranja 840 kuna onima koji imaju najmanje prihode. Ako njih ima dosada umirovljenika zašto sad vi govorite da ih ima 702 tisuće ili, pardon 700 tisuća ispod granice siromaštva koju ne znate, a ovdje po prihodu ih imamo 106 tisuća. Pa valda ti umirovljenici žive u parovima ili žive u nekim obiteljima, pa nisu svi sami, pa nemaju svi 1.500 kuna ili, ili, ili 3.000 kuna, pa neki su si nešto i napravili cijeli život i vodili brigu za sebe, neki su gradili apartmane i sada su na najnižoj mirovini za 40.g. staža i kažu uuuu 3.000 kuna mi je mala mirovina, a plaćao ju je najmanje što je bilo moguće. Dakle vi govorite o totalnoj odgovornosti vlasti i države za one sve neodgovornosti koje smo imali tijekom života. oprostite, ali vaša intencija je možda humana, dajmo svima, pomognimo svima bez kriterija, ja se zalažem da imamo kriterije. Ovdje imamo prihodovni cenzus, idemo ga dizat I ne radim ja ovo zbog aplauza, ne trebate ni glasati, ako smatrate da je ovo koračić naprijed onda glasajte, ako smatrate da ja to radim radi političke promidžbe nemojte. Molim vas nemojte, nemojte. Ja ovo pratim od 2015. godine i čuvam cijenu police dopunskog zdravstvenog osiguranja i molim vas nemojte plašiti građane pogotovo one koji imaju ovu policu javnog osiguravatelja, nemojte ih plašit jer na računu pri HNB-u ima rezerve od 151 milion eura iz proteklih razloga, razdoblja. I to je dostatno da izdrži ovu cijenu i pored povećanja cijene zdravstvenih usluga još narednih više od 2 godine. Prema tome molim vas, pitajte, sve ću vam reći. I što se ovoga tiče, dakle ovo je imamo formulu za usklađivanje koju je jako problematizirao na prošlom čitanju 2021. kolega Erik Fabijanić. I neku inovaciju je htio i predložit pa je odustao itd., ali moram reći, moram da je ta formula dala usklađivanje ovog cenzusa za 9,1% više nego usklađivanje, kumulativno usklađivanje mirovine jer se radi od zadnjih poznatih 12, 12 mjeseci. E sad na to usklađivanje od 9,01% mi povećavamo cenzuse još 11,2%. Znači u odnosu na studeni prošle godine ovaj cenzus je veći 20, više od 20%. Ja ne razumijem koji su to sad mali pomaci, koji je to loš mehanizam koji je ugrađen. Naravno da ne govorim o generalnom siromaštvu, naravno da ne govorim o onom sve što bi trebali napraviti. Naravno da ne govorim. Naravno da sam sa ove govornice govorio da je dobro da svi umirovljenici i svi siromašni dobivaju, ali isto tako davati dva puta po 400 kuna onima koji imaju više od 8.000 kuna zajedničkog prihoda u, po dvije mirovine u kućanstvu je dobra nagrada, dobar džeparac jer oni mogu i bez toga, bez toga preživjeti. Oni mogu i bez toga preživjeti, ali kad se daje, ja neću biti protiv kao ni vi nadam se zbog ovoga nećete biti protiv. Evo to su moje, moje opservacije na, na vašu, na vaše izlaganje i spreman sam se boriti za svoja uvjerenja jer ovo što radim radim iz uvjerenja da to treba činiti.

iz prijedloga zakona je vidljivo da je broj osiguranika koji je ostvarivao pravo na policu iz Državnog proračuna po prihodovnom cenzusu da je varirao kroz 2004. kroz znači tu nekakvu noviju povijest pa do današnjih dana, 2012. zabilježen je najveći pad. Tek 2020. odnosno najviše '21. je zapravo stabiliziran taj pad osiguranika koji imaju pravo na policu iz Državnog proračuna i možemo reći da je '22. godina kada je zapravo zakon zaživio u punom svom nekakvom opsegu punom mahu što zbog povećanje indeksacije, ali i zbog nečega što ste danas spomenuli u razgovor, a to je i zbog izuzetno ubrzane i poboljšanje kvalitete i suradnje između pojedinih naših institucija zbog čega naši građani mogu brže ostvariti svoj prihodovni cenzus. Mislim da je to od općeg interesa svih da smo tu pomogli najugroženiji, socijalno najugroženijim našim građanima. Hvala lijepa. **Hrelja, Silvano (HSU)** Pa gledajte, slažem se ovdje je cijela, cijela ova procedura oko ostvarivanja prava po prihodovnom cenzusu automatizirana. Imamo sustav koji je potpuno kontroliran, mora biti, to je bio uvjet Europske komisije za ulazak Hrvatske u EU. tome, morali smo imati poseban račun, morali smo postaviti kontrolu trošenja ovih sredstava i to se, i to se provodi. Dakle, ja u ovo ne sumnjam niti sumnjam u prihodovne cenzuse, dapače ja smatram da je to najbolji cenzus koji mi imamo i najbolja kontrola stvarnih prihoda sa izuzećem onoga što daje država. Ono što daje država, država kaže odlukom ja to neću, to Ali da, pogrešno je uspoređivati različite periode od 2004. do danas jer su situacije bile različite. **Vidović, Davorko Nemojte kolega Hrelja to shvaćat ozbiljno niti osobno. Znači stvari su kako bi rekla prilično jasne i tko je tu ucijenjen i zašto tko donosi neke prijedloge i sve je to manje bitno od toga što će zapravo ti siromašni ljudi dobiti ili neće dobiti, koji će biti ishod njihovog glasanja na glasačkom mjestu. No, ono što bi vam samo htjela reći, kažite ja bi htjela dati svima nekakav socijalni transfer, a netko je imao, bio, rekli ste neodgovornost tijekom života, ne to ne bi trebali, ne bi trebali na taj način se izražavati jer zadnja stvar je u Hrvatskoj jednoj od najsiromašnijih zemlji u EU slab slabi prihodi nisu rezultat neodgovornosti tijekom života. To bih vas htjela upozoriti. Sigurno je ekonomska situacija, naša okoštala ekonomija i sve drugo prije važno i posljedice su to toga. 700 tisuća umirovljenika ima

o visini mirovina itd. Ja samo znam da od 280 tisuća najnižih mirovina 1/3 se plaća na teret solidarnosti svih građana što znači da nisu pokrivene uplatama doprinosa. Ja ne uopće ulazim da li je to odgovornost poslodavca koji je stvarao ekstra profit, a dio dao radnicima na ruke, da li je to pitanje onog obrtnika koji je gradio stanove, vile i malo plaćao za sebe ili dakle stomatologa ili liječnika ili koga i onda mu je ispala mirovina mala, a imovinu ima koliko hoćemo. U drugim zemljama je to drukčije, tu je bilo jedno pitanje, gleda se sve

Zastupniče Hrelja, ovdje se uopće ne radi o cenzusima, niti o broju osiguranika kojima ćete vi sada omogućiti da na teret države dobiju dopunsko zdravstveno osiguranje, već se radi o tome da ćete na taj način privoliti ili kupiti određeni broj postotak glasova za vladajuću većinu koja je ujedno u proteklih 30-ak godina zdravstveni sustav urušila do kraja, pa se sada i s tom dopunskom policom osiguranja dobije puno manje nego što se nekad dobilo i s onom osnovnom. O tome se radi. I vi zapravo radite strahovito veliku štetu tim istim umirovljenicima za čija ste se prava čitav svoj politički život zalagali jer trenutno podržavate oni koji su ih do ruba siromaštva i doveli. I meni je zbog toga moram priznati žao. Mogli ste na drugačiji način završiti svoju političku karijeru, a ovo s čime se mislite pokriti naprosto to nije to. svoju repliku. **Hrelja, Silvano (HSU)** Ja se nemam kome pravdati u ovom Hrvatskom saboru da se razumijemo uvažena kolegice Orešković. Rezultati mojih aktivnosti političkih govore, pokrenuo sam neke inicijative za koje bite čekali još puno godina ili možda neka druga vlast bi ih rješavala, svašta je moguće ili bi bili predmet predizbornih kampanja. I mislim govoriti o stvarima, podcjenjivati ono što se događa, a konkretno i u ovom zakonu jer povećanje 2021. od 450 kuna nije bilo malo, povećanje nakon indeksacije sada ovih cenzusa za još 11,2% nije malo, ne događa se svaki dan. Ali naravno vi imate svoje pravo ocjenjivati kao i birači moju ulogu u ovom parlamentu, ali ja znam da postoje rezultati i pokrećem određene inicijative. Tko će se njima kitit briga me, ali će ih netko koristiti. **Vidović, Davorko Moja replika je više komentar. Naime, nije uvijek u socijalnom dijalogu da utvrđuje i da europska praksa to potvrđuje da utvrđuje, da utvrđuje prag siromaštva. Metodologija je poznata, metodologija je definirana u Eurostatom odnosno ono što su standardi EU, a druga je stvar da se godišnje mora utvrđivati iznos. Zadaća može biti i od Gospodarsko-socijalnog vijeća, može biti od premijera, može biti od Vlade i može biti od Hrvatskog sabora. Međutim, definicija koju smo mi preuzeli u Državnom zavodu za statistiku je donekle pogrešna jer govori o medijalnoj vrijednosti dohotka, a ne, jer dohodak ne mora sjesti na račun, na račun stiže ono što je eventualno prihod ako ćemo koristiti tu terminologiju. To je jedna stvar. A ona tragična je taj koja kaže da u zavod za statistiku tvrdi da osoba čiji dohodak ispod praga u većem riziku su od siromaštva od ostalih, ali ne živi nužno u oskudici. …/Upadica: Odgovor na repliku izvolite./… Dok europska definicija kaže da tko je ispod crte je siromašan i dosta. uvaženi kolega Erik mi bi mogli do ujutra o tome pričati. Naravno da postoje metodologije i Eurostata i svaka zemlja prije nego je postojala metodologija Eurostata postojale su metodologije po državama, one su poprilično usklađene ali su različite. Ja to kod naših susjeda Slovenaca provjerio. I kod njih da se mi razumije, ulazi sve i da li imam vikendicu, da li imam stan, da li imam drugih, drugih prihoda i naravno nisu stigli pomoći svim građanima Slovenije do granice siromaštva, ali su na 95% te granice i kreću se prema gore jer se to mora raditi, raditi postupno. To je jedan proces. A slažem se s vama da može i Gospodarsko-socijalno vijeće to raditi i HGK, nije bitno koje institucija to radi, ali bitno da je profesionalno napravljeno. Nada (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Hrelja, naravno je ovaj prijedlog dobar i to ne može osporiti nitko, pa čak ni vladajući koliko god se trudili. U svojim rasprava govore i kritiziraju jel da je to moglo biti više, bolje, drugačije i naravno da se svi s time slažemo. Uvijek može i treba našim građanima pružati više i bolje, ali uvijek voditi računa i o datom trenutku i o mogućnostima. Nismo mi tako bogata država i one koje su bogatije države imaju za određene socijalne naknade i transfere utvrđene ovoga kriterije i cenzuse čak i strože imovinski dohodovni cenzusi i mnogi drugi. Naravno, jel mi idemo ovim putem koji je najpovoljniji našim građanima. Međutim, problem je sada samo u tome ovo što je kolegica Orešković rekla, strah, ajme koliko će to sada novih glasova donijeti vladajućoj većini u kojoj ona nikako ne može biti. odgovor na repliku, izvolite. Oni znaju tko šta radi i već imaju spremne i svoje simpatije i spremni su dati glas negdje za rezultate, negdje za ideje, negdje za svoje simpatije. ovo nema s tim veze s nikakvim glasovima i nikakvim simpatijama, a ono što se slažem s vama jako kolegice Nada, niko ne može cijelu frontu problema riješit odjednom, mi ovdje rješavamo korak po korak ovaj problem. Ja sam si uzeo tu zadaću, kao što sam si uzeo zadaću sa obiteljskim mirovinama i sa još puno drugih, sa i nije pretjerano često ako smo 2021. podignuli, pa ih podižemo sada ove cenzuse za dodatnih 11% nije, niti je potreba aplauza…/Upadica Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Hrelja, evo stvarno koliko ste vi dugo već u saboru i stvarno se trudite i vodite brigu o tim siromašnim umirovljenicima i to je vama ta zadaća i jako je ružno čuti da neko sad tu veli da vi koristite za nekakve izbore da mi treba…, da se treba vama pljeskati, ja mislim da vi to niti ste zaslužili, a niti je to potrebno. Prijedlog ovaj je jako dobar kako ste i sami rekli tek '21.g. i sad se sad sve zajedno povećalo 20%. A ono što sam ja vama rekla i u svojoj replici da je, jedan od najvećih problema je taj da mi moramo definirati tu granicu siromaštva i to je ono di budemo mi konačno vidjeli ko je to siromašan, dal je stvarno siromašan, dal treba dobivati to sve što dobiva ili ne, a ja vam stvarno želim i dobro što ste prešli u vladajuću koaliciju jer ovo sve što ste znači zacrtali ne bi ostvarili kad ste bili i sa SDP-om, a bili ste jako dugo s njima, hvala. Možete još odgovorit na repliku vidim da bi se vrlo brzo složili svi da je potrebno doći do granice siromaštva na kojem bi vrlo pravično i transparentno radili redistribuciju sredstava poreznih obveznika vrijedno svake žrtve i svakog spuštanja glave i svake poniznosti da se dođe do toga da se ne griješi dušu da se daje onima koji imaju, a da izostanu oni koji, koji nemaju. Ja glorificiram u ovom trenutku ovaj prihodovni cenzus jer je najiskreniji od svih cenzusa jer točno znamo što ulazi što ne ulazi unutra i vrlo je precizan. Daj Bože da se dogovorimo oko svega ovoga oko čemu smo večeras ovdje,

i ono što se može vidjeti da i Vlada koja prihvaća ovaj prijedlog kontinuirano već radi godinama tri puta u 3.g. podižući cenzus na zaštiti najugroženijih skupina našega građanstva. I kao što ste sami rekli ovo je samo jedan dio opće borbe protiv siromaštva i to je dobra stvar. To ni u kom slučaju nisu mrvice sa stola kao što je rekla kolegica prva među jednakima iz RF-a, uostalom i sama kaže da nema smisla ono što govori jer rekla vam je, kaže da je ne trebate shvatiti ni ozbiljno, ni osobno, pa zamislite samo šta bi RF dala našim ugroženim građanima, šinjel, šaku s petokrakom, M70 sa jednim rapom sa 6 okvira i slobodno mjesto u ruskom transporteru. To je ono što bi mi od RF-a naši najugroženiji građani mogli dobiti. kolega Jure nemojte tako, u mojoj obitelji su umrli sa petokrakom, pa mi smo iz nekog drugog kraja dole, tako da ja respektiram i jedno i drugo, međutim oko borbe za socijalna prava i za radnička prava treba puno, puno mudrosti, puno energije i puno žrtve i puno puno komunikacije. Prema tome, ja neću ulazit u taj, u taj drugi dio vašeg vašeg pitanja. Da, ja sam uvjeren da je ovo dobar put i da je to dobar mozaik odnosno kamenčić u mozaiku i imate i drugih prijedloga koji su odbijeni, pitanje je RTV pretplate itd., depenalizacije najniže mirovine, sve su to prijedlozi koji nisu došli na red, pitanje je dal će doć ili ću nešto ostaviti vama koji ćete biti u slijedećem sazivu nadam se ovdje u HS. Pogledao Davorko (Socijaldemokrati)** Evo ga, završili smo ovaj dio i nastavljamo sa raspravom u ime klubova, kolegica Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Ja ću odma na početku reći da ćemo mi kao Klub SDP-a podržati ovaj prijedlog i to zato što u ovom moru siromašnih građana ovdje zapravo samo malo širimo bazen onih ljudi kojima će biti dostupnije dopunsko zdravstveno osiguranje, a sve ono što imam na to reći ću reć u nastavku. E sad, ne znam jel bi rekla jel tužno ili je smiješno slušati s ove strane hvalospjeve i hvale na račun kolege Hrelje, pa kaže kolega Brkan čestitam kolegi Hrelji, pa kolegica Nadica koju sam zamolila da ostane jer mi je inače draga, ali vi ste na ovaj način zapravo priznali da ste kupili kolegu Hrelju jel, sad ste mu prihvatili ovaj zakonski prijedlog, a podsjećam na 3. mjesec, 3. mjesec 2021. kada vam je retorika bila potpuno drugačija. Znači u 3. mjesecu 2021., sjećate se, kad ste tražili da se poveća prihodovni cenzus sa 1.563 na 2.000 kuna mjesečno odnosno za samca sa 2.000 na 2.500 kuna i takav narativ se nije čuo s ove strane nego su vas pljus odbili, pa prema tome ajmo onda prihvaćati ono što je dobro čak i kada vam je neko u oporbi. Cenzusi su se naime od svibnja 2020. bilo samo za nekih 47 kuna po članu obitelji odnosno 61 kuna samcu, a prije toga nije mijenjano od 2004.. I također treba spomenuti da se od broj osiguranika koji su to dopunsko zdravstveno osiguranje imali na teret proračuna od 2004. kretao od 350 tisuća do 800 tisuća 2012., pa onda je palo na 460 tisuća 2018., pa je 2019. bilo 666 sada nemamo pune podatke, vi ste kolega Hrelja rekli da bi sad moglo s ovim porastom biti oko 600 tisuća. Problem je u toj cijeloj priči, a to znam sigurno prethodnih svih godina što država za sve ove za koje se obavezala plaćati nije u potpunosti plaćala svoje obaveze. Jel to tako ove godine nemamo tu ovaj državnog tajnika, voljela da se je država korigirala po tom pitanju. Nadalje, što je slijedeće važno za reći. Dakle, o liniji siromaštva u Hrvatskoj. Dakle, kada smo govorili u 3. mjesecu 2021. ona je bila 2.710 kuna, a sada prema podacima iz 2021. je ta linija siromaštva određena na 2.927 kuna, međutim podaci za dvije, za naredne godine odnosno sada prema ovome što ste vi napisali je 3.300 kuna. Dakle, o koji brojkama govorimo? Mirovinu ispod 3.000 kuna ostvaruje 710 odnosno preko 710 tisuća umirovljenika od 1.100 i nešto odnosno oko 62%. Ako sad gledamo one koji imaju mirovinu od 3 do 3,5 tisuće kuna s kojima je isto tako teško živjeti onda je to preko 848 tisuća umirovljenika. Dakle, to je 75% umirovljenika koji su vrlo blizu odnosno ispod granice siromaštva. Tako da u svakom slučaju ne možemo biti zadovoljni i zapravo se pitamo kako živjeti sa praktički manje od 3 kuna mjesečno. Prema tome, to je zadatak ovoga gdje je u prvom redu na potezu Vlada RH, a onda ćemo tek moći biti zadovoljni kad se taj velim veliki bazen siromašnih građana znatno smanji. No, što se tiče konačnog ovog zapravo prijedloga kolege Hrelje, dakle u 11. mjesecu 2021. je bilo 2.000 za člana obitelji odnosno 2.500 za samca prihvaćeno jel pa se onda to korigirano na 2.065 kuna odnosno 2.582 pa onda godišnje usklađivanje od 1.1. 2.251,71 kuna, a za samca 2.814 i sad bi finalno bilo, čisto da rezimirano 2.500 kuna za člana obitelji, 3.130 kuna za samca. Dakle, to je porast za 11% i činjenica je da će to biti porast za nekakvih 70 tisuća građana. Procjenjuje se da bi bilo to 42 milijuna kuna 2023., 45 milijuna kuna 2024. dodatno jel što je velite osigurano u Državnom proračunu RH. Trenutno je 296 tisuća jel, znači ukupno bi bilo 370 tisuća, ali to je još uvijek premalo s obzirom na ove brojke koje smo iznijeli. Tako da posla ima itekako puno. E sad, što nama nosi skorašnje drugo čitanje Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Nosi nam to da će rasti troškovi za pojedine zdravstvene usluge tako da će oni pogotovo nadrapati koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje jer će troškovi te zdravstvene zaštite se čak plaćati i do 20% pune cijene zdravstvene zaštite. Rashodi za zdravstvo po stanovniku RH su oko 930 eura prema nekakvim zadnjim podacima, EU prosjek je znatno veći, a doprinose zapravo plaća trećina stanovnika jel, ali mi smo ipak solidarni zdravstveni sustav i kao takav trebamo ostati, međutim onda je pitanje uređenosti našeg zdravstvenog sustava i reda u tom zdravstvenom sustavu. E pa zato bi onda htjela na slijedeću stavku preći, a to sam nešto već govorila i u replici. Neuređenost znači registra osiguranika. Dakle, ima nas puno manje nego u prethodnom popisu stanovništva, dakle 3,8 i nešto jel milijuna stanovnika, međutim mi imamo u 1. mjesecu 2022. zdravstvenih osiguranika čak 209 tisuća više nego stanovnika. I tada su bile najave i ministra Beroša i HZZO-a i premijera Plenkovića evo sad ćemo mi u roku mjesec dana sve to pročistiti, izregulirati i neće biti takovog viška osiguranika. Naime, 41, 41 tisuća nešto malo više ima pravo na iako nisu jel u fizički u Hrvatskoj ima pravo na zdravstvenu zaštitu preko HZZO-a, međutim tu je onda višak od 169 tisuća i 200 i nešto osiguranika i nitko ne zna gdje su, tko su. E i onda dođe 4. mjesec 2022. i onda ne da imamo 209 tisuća viška nego ispadne da imamo 315 tisuća više nego stanovnika. Prema tome pitamo se što taj naš, što ta naša administracija radi i kad će se taj problem sa viškom riješiti. Osim toga i premijer Plenković je rekao da je takva praksa da građani koji su napustili RH iz ovakvog ovakvog ili onakvog razloga, a najviše zbog ovakvog nereda u Hrvatskoj gdje dominira nepotizam, korupcija i neprihvaćanje nekakvog reda i nezaposlenost, dakle to su sve razlozi zbog kojih su naši građani otišli van, ali kad su već jednom otišli van onda po svim zakonima ruku na srce, dakle nisu dozvoljena dvostruka zdravstvena osiguranje. Mi to jako vidimo na terenu kada radimo jel u zdravstvenim ustanovama, onda nam kroz vikend dolaze naši građani, pogotovo tamo mi pogranična područja pa ona ovaj zubari imaju posla, vadimo špene i takve stvari, znači to su ljudi koji eto koriste blagodati našeg zdravstvenog sustava, a zapravo rade van Hrvatske. I koliko god su nama svi naši građani jako važni i dragi, ali mislim da nam je prioritet urediti zdravstveni sustav, urediti taj registar osiguranika, a ne da smo tromi, spori i opterećeni birokracijom. Prema tome, ovo jest jedan korak što bi se reklo kako vi kažete jedna kockica u tom mozaiku koja će eto omogućiti jednom dijelu građana da bar jedan djelić im bude lakše, međutim mi smo debelo debelo još ispod onoga što nam je prioritet, a to je da naši građani bolje i kvalitetnije žive. Jer ova velika brojka koju sam navela znači tih 800 i nešto tisuća koji nemaju niti 3-3,5 3-3,5 tisuće kuna mirovine je zbilja zastrašujuća i pitamo se što vladajući u tom smislu misle napraviti. kolko god je kolegica Nadica digla povredu poslovnika baš me zanima, ali mislim ovo malo zbilja zvuči jadno kad se eto prihvaćaju ovakvi prijedlozi kada ste u vladajućoj opciji, a kada ste u oporbenoj onda se takve stvari teško prihvaćaju ili se ne prihvaćaju od prve. Tako da pozivam onda vladajuće da ipak prihvate i amandmane i ono sve što vam govorimo što je dobro da eto ne ide na štetu naših građana ovo što ste spori i tromi, eto hvala.

ali ja nisam rekla da smo mi kupili Hrelju i to mi sigurno ne bi palo na pamet, ali niti ne moram govoriti jer je kolega Hrelja itekako iskusan političar i on je shvatio da sve ono što on želi napraviti za

Imamo sada, a i Andreja Marić misli da je povrijeđen poslovnik, izvolite. **Marić, Andreja (SDP)** Tako je, hvala lijepo, čl. 238., mislim moram reagirati jel i vi ste meni dragi, to sam ja odma rekla, međutim sad se samo još više zakopavate, znači sad se još više zakopavate zato što evo ovakvom jednom iskusnom političaru koji je krenuo s našom listom, pa mislim onda ste mu mogli prije reći kam da se prišalta ako vi mislite da vi stalno eto imate nekakav, nekakvo pravo voditi državu odnosno obnašati vlast. to je, i to je opomena i sada kolega Karlić Mladen u ime zastupnika Kluba HDZ-a, Hvala potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Evo ovim predmetnim prijedlogom zakona predlaže se kao što je već rečeno u više navrata da se prihodovni cenzus kojeg osigurane osobe ostvaruju na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstava državnog proračuna poveća na ovih 331 euro znači za člana obitelji i za samca 415 eura i 42 centa. centa. HS je u ovom i u prethodnom sazivu i to u travnju 2020. i u studenom '21. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju čime se dva puta povećao prihodovni cenzus. prihodovni cenzus. HZZO je odlukom upravnog vijeća temeljem redovitog godišnjeg usklađivanja povećao prihodovni cenzus u dva navrata, zato on i je ovako kako je kolegica rekla mala razlika od 33 eura. U cilju da se dodatno izmijeni visina prihodovnog cenzusa za one osigurane osobe za koje prema načelima društvene solidarnosti postoji potreba da im se premija dopunskog zdravstvenog osiguranja plaća iz sredstava državnog proračuna, a o čemu Vlada RH i Ministarstvo zdravstva kontinuirano posvećuju pažnju predlaže se i ovo, ovaj, donošenje ovog zakona po hitnom postupku koji je kolega Hrelja predložio. Promjena ovog prosječnog indeksa po kojem se usklađuje cenzus ide prema potrošačkim cijenama i promjeni posljednje bruto plaće zaposlenika u RH. Pravo Pravo da im Vlada plaća dopunsko zdravstveno osiguranje imale bi osim ovoga što je predloženo i imaju zapravo i druge kategorije osiguranika, to su osobe s invaliditetom koje imaju 100%-tno oštećenje, darivatelji organa, dobrovoljni darivatelji krvi, žene koje su dali više od 25 i muškarci više od 35 davanja krvi, redoviti učenici i studenti. Tako da država dopunsko zdravstveno osiguranje plaća za negdje oko 290 ili 300 tisuća građana, se ne razumije/…bi bio povećan kao što je kolega rekao na 70-tak tisuća onih najsiromašnijih, ali ne samo umirovljenika nego i nezaposlenih, pa i onih zaposlenih sa minimalnim plaćama koje imaju vjerojatno više članova obitelji s tim da naravno uz promjenu minimalne plaće povećanje svako će vjerojatno onda smanjiti određeni broj ovih tako da će se ponovo morati usklađivati. Ono što, evo bi stvarno još jedanput htio naglasiti da mi je izuzetno drago da je kolega Hrelja ovako aktivan ne samo evo sad sa ovim prijedlogom nego već više i više godina i na odborima i sa svojim prijedlozima vezano uz mirovinski sustav i bio bi sretan zapravo kad bi svi kao saborski zastupnici imali ovakve ozbiljne, korektne korektne i konstruktivne ideje. I ovo što kolege neke iz oporbe su naglasile mi dajemo amandmane, ako se da amandman, ako ga Vlada prihvati, pa onda bi bilo logično da se i taj prijedlog zakona, da oporba prihvati prijedlog zakona, ne da bude opet protiv. Tako da mislim, malo mi je to nelogično ako nešto od oporbe prihvatimo da onda oni taj zakon opet ne prihvate, to je nešto što mi nekako nije demokratski, nije, nije u cilju zapravo one pomoći hrvatskim građanima zbog kojih smo svi zajedno ovdje i zato mislim da bi kad bi bile sigurno ozbiljne i iskrene ideje koje bi doprinosile hrvatskim građanima sigurno da bi se o njima ozbiljno razmišljalo i sigurno da bi svi bili za to da to prihvatimo. Naravno kao što je, sam već i rekao evo kad sam replicirao kolegi, hrvatska Vlada je stvarno puno toga učinila i ja razumijem da jedan dio osoba iz oporbe to teško može prihvatiti, znači da je hrvatska Vlada ovoliko pomogla i u vrijeme ove krize, da je prvi put u povijesti da je hrvatska Vlada, jedna vlada zapravo bilo koja ne samo da je uzimala porez nego je davala građanima i to onima koji nisu radili, mnogi su bili čak i u vrijeme korona krize iznenađeni zašto su dobili pomoć od hrvatske Vlade za plaće, nisu je pa gotovo ni trebali jer, ili su bili samo za 1-2% u onom postotku da uđu u tu mogućnost da mogu dobiti potporu od hrvatske Vlade, Vlada je toliko željela pomoći hrvatskim građanima, poduzetnicima, radnicima da sačuva radna mjesta da je to ja mislim rijetkost u povijesti i pitanje kad će biti ponovno tako nešto da, da Vlada toliko pomogne da sačuva 700 tisuća radnih mjesta u jednoj takvoj krizi kakva se dogodila uz naravno sve ove druge prijedloge zakona mirovinski i sve koji su doprinijeli i doprinose svakodnevno kao što je već u nekoliko navrata rečeno kao jedan mozaik mali svako svojim segmentom da bi život hrvatskih građana bio puno bolji. Hvala, naravno HDZ će prihvatiti ovaj prijedlog zakona i rado zajedno i sa gospodinom Hreljom, ali siguran sam i sa svim drugim zastupnicima koji budu dobronamjerni da u Hrvatskoj bude bolje. Hvala. Hvala vama. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata kolega Erik Fabijanić. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege meni je izuzetno drago da toliko raspravljamo o izmjenama i dopunama dva članka Zakona o dopunskom mirovinskom osiguranju jer ono što je jako bitno nije, nisu bitna ta dva članka nego je bitan tekst obrazloženja od kolege Hrelje za šta sam mu iskreno zahvalan jer taj tekst obrazloženja de facto demaskira nesposobnost i socijalnu neosjetljivost koja se događala u prethodnom razdoblju. To se vidi i po broju korisnika dopunskog zdravstvenog osiguranja koji je stalno padao. Zašto je stalno padao? Jer nismo ažurirali liniju praga siromaštva u RH. Jedna od izlika je ta da Državni zavod za statistiku nije mogao vršiti ankete koje su vezane za prag siromaštva iz razloga, iz pandemijskih razloga. Dakle, nisu mogli odlaziti po domaćinstvima da bi provodili nešto što je dakle europski standard po pitanju definicije, a to je medijan, medijalni prihod, prihod dakle ono što kućanstvo može potrošiti ne što mu je dohodak I ako bi mi izračunali vidimo jednu stvar, a to je da i ovaj dohodovni cenzus koji se sada, pardon prihodovni cenzus koji se sada podiže je ispod procijenjenog ili činjeničnog praga linije siromaštava. I konačno ćemo podignuti nažalost broj korisnika dopunskog zdravstvenog osiguranja kojeg će država plaćati baš zato što je dohodovni cenzus dosada preniski odnosno prihodovni cenzus. Prema tome, što mi više dižemo prihodovni cenzus to ćemo imati veći broj korisnika, a ovaj prihodovni cenzus je sigurno više od onoga što smo imali dosada, ali još uvijek je ispod crte praga siromaštva u RH. Mislim, jer ovdje smo po meni svi u istom čamcu, ovdje nema ideoloških podjela, da bi bilo dobro u svakom slučaju, a to je na tragu onoga što je govorio i predlagatelj da imamo definiciju linije ili praga siromaštva u RH koji se utvrđuje jednom na godinu i onda i ovaj mehanizam koji je vezan za dopunsko zdravstveno osiguranje samo ubacimo u Zakon o izvršenju proračuna i onda se točno zna, kao što se zna i za osnovicu za obračun obiteljskog ovaj dječjeg doplatka itd. I to je nešto čemu moramo težiti. Ovo je palijativna mjera, ovu mjeru koja je palijativna treba podržati bez daljnjega, ali je nažalost još palijativna mjera jer dogodine ćemo se opet naći sa Silvaninim ili nečijim drugim prijedlogom, možda i prijedlog Vlade ovaj jer onda bi Vlada dokazala socijalnu, socijalnu osjetljivost ovaj gdje ćemo opet morat to usklađivat jer ipak i za tekuću godinu je predviđena ne mala, ne mala I to je ono što će nam se dogoditi. Ali htio bih upozoriti na obavezno zdravstveno osiguranje u pitanju u primjeni u praksi ono što nam se događa, a to je da nekad su prijavno odjavni podaci kod zahtjeva za mirovinu morali ste i priložiti prijavno odjavne podatke od HZZO-a. Nakon toga procedura je nalagala da se to radi automatizmom u suradnji HZZO¬-a i HZMO-a što je jako dobro. jednu, postoji jedna pojava koja se događa unazad od prošle godine, a to je da čovjek ne potaje obavezni zdravstveni osiguranik od trenutka podnošenja zahtjeva za mirovinu nego tek od dobivanja rješenja, a to znači da ne može plaćati ni dopunsko zdravstveno osiguranje. Zato sam to uključio u temu, a to želim zbilja upozoriti jer ljudi koji nam se vraćaju iz inozemstva odjavljuju prebivalište od inozemstva, prijavljuju se ovdje u RH prema tome mjesno nadležno mirovinsko osiguranje je ono u mjestu prebivališta, podnese zahtjev za mirovinu i ostane potpuno zdravstveno neosiguran, a o tim ljudima ne brinemo, a oni će, oni su ipak povratnici koji će sigurno podebljati ovaj ne samo državnu blagajnu sa svojim porezima sa …/Govornik se ne razumije./… mirovina. I na to sam htio ukazati. Bio sam raspravljao u onom dijelu ovo što je Silvano bio i spomenuo, pitanje primjene u praksi da je dovoljna

dakle potrebno je ovisno o situaciji čak 12 priloga za podnošenje zahtjeva, evo ovo je obrazac, 12 priloga, dakle 12 priloga, dakle osobno moraš donijet, to je normalno i ovaj mogu čitat ovo o čemu je riječ, al nakon toga i potvrdu od porezne uprave o ostvarenom dohotku, samo ako ti podaci nisu poznati. Al sad ću iskoristit priliku kroz ovo da upozorim na još jednu stvar koja se događala u praksi. Dakle kad mi govorimo o prihodima dakle koji, dakle koji nisu vezani za imovinu nego isključivo za prihod dakle za dohodak, u odrescima od mirovine koje ste mogli podići kao korisnik mirovine u banci, u mirovini od mjeseca siječnja svake godine unazad ne znam koliko godina, tamo vam je stajao i kolko je ukupni dohodak po osnovi mirovine u prethodnoj godini, otkad smo prešli na euro toga više nema. Čovjek u pravilu ide u banku, podiže si odrezak mirovine, ovako će morati u poreznu upravu ako banka nema te, ako nema te, ako ne postoje ti, ti podaci. I dakako da, sva sreća da ovdje u obrascu se traži OIB i traži se matični broj osiguranika, je opet ajde ukinuli smo matični broj građana, ali mi kao građani RH smo najbogatiji u brojkama jer imamo, HZZO ima svoj matični broj osiguranika, imamo OIB, HZMO još uvijek ima osobni broj osiguranika. Dakle ako ja dođem na šalter, ako mi zbilja smo efikasna digitalizirana država ja dajem OIB, potpišem izjavu, dajem suglasnost HZZO-u za pristup podacima zato što tražim prava koja tražim, a da izvinete ovih 14 izuzev osobne iskaznice, ovih ostalih 11 priloga bi trebali biti doslovce toalet papir, evo zahvaljujem. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a kolegica Orešković Dalija. Zahvaljujem. Nadovezat ću se na svog prethodnika. Ja mislim da mi danas ovdje ne raspravljamo o ove dvije odredbe zakona s kojima malo širimo bazen onih kojima će biti dostupno, dostupno zdrav…, dopunsko zdravstveno osiguranje kao što je to rekla kolegica Marić već raspravljamo i o poanti o motivima ovog zakona, pa ću sada dati jednu usporedbu g. Hrelja. Recimo da vi sad onim građanima koji su u kontejnerima i kojima je hladno jer se griju na uljni radijator, a zidovi su od lima, ponudite još jedan uljni radijator koji ćete im dati na poklon, vi to možete prezentirati kao da ste za njih učinili nešto dobro i oni će to prihvatiti naprosto zato što im je hladno i jer su u očaju i u i u očajnoj situaciji, svaka pomoć im treba, ali time niste sakrili stvarnost i niste sakrili razlog zbog kojeg još uvijek žive u kontejnerima. Doslovno identična situacija je i sa ovim osiguranjem. Želim reći da ta pomoć koja je onima koji su sada na rubu siromaštva dobrodošla i potrebna nije vrijedna cijena koju ste i vi osobno za tu pomoć platili. Svi skupa na takav način dajemo podršku onima koji su naše građane i doveli do ovakvog ruba. Kad kažem „svi skupa“ e to je ona poanta za ovaj glas zakon će glasati i dobar dio oporbenih zastupnika, ali oni su taj zakon podržavali i vas su podržavali kad ste bili s ove strane saborskih klupa. Ja se samo nadam da će svi umirovljenici i svi oni koji će dobiti ovo dopunsko osiguranje biti dovoljno mudri da prepoznaju da je to ionako njihovo, da je preplaćeno i to višestruko puno puta i da će vam unatoč tome što ova poboljšica ide njima u korist uskratiti glasove na izborima. Hvala. Hvala vam. Željko Pavić pojedinačna rasprava. Željka Pavića trenutno nema i gubi pravo na ra…,…/Upadica iz klupe se

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege, evo danas smo ovdje čuli obrazloženje kolege, kolege Hrelje što, kako i zašto, pa ću ja kolega Hrelja malo se osvrnuti na vašu raspravu uz napomenu da evo sad smo svi vidjeli nakon vaših nekoliko prijedloga koje ste dali, svi su usvojeni, znači da vaša ruka puno vrijedi Andreju Plenkoviću i ovoj Vladi, pa predlažem da još neke stvari predložite, naime baš se radi o zdravstvenom osiguranju. Imali smo ovdje Zakon o zdravstvenom osiguranju nedavno i kad sam govorio o tome da bi trebalo što je moguće prije kupiti razno razne aparate za pretrage da se više naši pacijenti odnosno naši sugrađani ne upućuju u privatne poliklinike ovdje sa ovog stola su dovikivali da je njima to svejedno jer su iznosi isti. Vi ste se danas založili za HZZO i rekli ste da sugerirate svima da budu dopunsko osigurani kod HZZO-a. I to pozdravljam i isto tako smatram kao što trebamo biti članovi dopunskog osiguranja u HZZO-u da trebamo koristiti javnozdravstvene ustanove i da HZZO prvenstveno treba usluge plaćati javnozdravstvenim ustanovama. Zašto? Nisam tu ulazio u polemiku sa ekipom jer me iznervirala kolegica koje danas evo nažalost nema tu, bila je do maloprije ovdje, gospođa Grba Bujević koja je pokazivala mimikom da govorim ono što ne stoji, međutim to nije točno. Naime, kad sam rekao da je bolje da taj aparat bude u javnozdravstvenoj ustanovi moramo znati na što sam mislio. Kada se plaća usluga javnozdravstvenoj ustanovi ili se plaća usluga privatnoj poliklinici plaća se isti iznos. Međutim, u tom iznosu osim onih fiksnih troškova i troškova koji su zavisni o kako su organizirani i kako imaju dogovorene pojedine isporuke za struju i ostale režije imamo i jedan dio koji je zapravo onaj najvažniji dio, a to je dobit. I nije nam svejedno hoće li taj dobiti ostati u privatnoj poliklinici ili će ostati u javnozdravstvenoj ustanovi. Jer što više platimo u javnozdravstvenu ustanovu to će i prihodi te javnozdravstvene ustanove biti veći pa će i dobit te javnozdravstvene ustanove rasti i moći će se razvijati i samim time će moći pružiti bolju zdravstvenu uslugu našim sugrađanima. Prema tome, evo još jedan od prijedloga, jedan od sugestija da se to evo predloži i još jedan prijedlog koji je po meni izuzetno važan, a to je vezan za lijekove. Danas je to ovdje netko pitao u vezi toga, ja sam se informirao kod doktorice Marić, kolegice Marić pardon, kako to izgleda točno da ne bi rekao ovoga nešto što ne stoji. Naime, radi se o tome da bez obzira na to kako je imovinsko stanje pojedinaca kad dođu u apoteku i kad trebaju kupiti lijekove moraju platiti participaciju. Ne, ne, jasno je nisu svi lijekovi, ne plaćaju za sve lijekove sve je to jasno, međutim za neke lijekove jednostavno to platiti moraju. Prema tome, bilo bi jako dobro da se i kod toga vodi briga o tom imovinskom cenzusu odnosno ovdje ste rekli prihodovni cenzus. I sad ću se vratiti na onaj dio rasprave gdje je završio moj kolega iz Kluba Socijaldemokrata Erik Fabijanić. U prilogu tiskanici koju ste ovoga objavili na HZZO-u piše da treba se priložiti 12 dokumenata. Nijedan od tih dokumenata ne treba biti tražen od strane osobe koja podnosi zahtjev zato što postoje podaci o tim, o tim iznosima, postoje podaci naravno o samoj osobi, o članovima obitelji i nije mi jasno zbog čega HZZO se jednostavno ne koristi tim podacima automatikom nego se prisiljava naše građane da hodaju okolo po institucijama, traže dokumentaciju, plaćaju biljege i ne znam što sve ne. Kad imamo, stvarno u RH imamo puno toga informatizirano i imamo priliku da to koristimo na više način i u više informacijskih sustava. Evo to je još jedan od takvih primjera. Slično sam isto govorio i kad smo govorili o Zakonu o obnovi nakon potresa. Imamo takvih registara jako puno i evo moja je sugestija još jedan vaš, za vaš prijedlog, vjerojatno će vas slušati da se i to više tako upogoni i da se stavi u funkciju. Hvala lijepo, ostanite imate repliku kolegice Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega čisto da ne bude nejasno, znači imaš li dopunsko ili nemaš, znači neki lijekovi su na B listi i moraju se doplatiti,

koje ste rekli za prijavu za dobivanje tog dopunskog zdravstvenog osiguranja nego i na puno drugih primjera. Pa evo ono što sam govorila oko tog viška osiguranika. bilo je najavljeno da će eto taj višak jel, više nego nas je stanovnika biti riješeno kroz mjesec dana jer će se HZZO i Zavod za zapošljavanje upariti pa će oni to brzo pročistiti, međutim to se nije dogodilo. Dakle, ili smo toliko nesposobni ili zaista nemamo tu digitalizaciju kako treba, što biste vi vladajućima predložili kako da oni ubrzaju taj proces pročišćavanja …/Upadica: Dobro je./… registra. Hvala. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** ali prijedlog je zapravo da oni lijekovi koji se plaćaju da se više ne plaćaju za one koji imaju taj niski prihodovni cenzus. A što se tiče informatizacije i korištenje podataka to je ovako teško reći jer ne znamo u kojem su stanju ti podaci. Jesu li ti podaci uopće iskoristiti, da se, jesu, mogu li se uparivati ili se ne mogu uparivati s obzirom da evo vidimo HZZO ima još uvijek podatak o tome, svoj podatak o jedinstvenom broju osiguranika. U drugim sustavima OIB koji je jedinstveni, zapravo jedinstveni pokazatelj za pojedinog osiguranika odnosno za našeg sugrađanina. Imamo sa time veliki problem jer se sa nivo države, sa vrha se zapravo ne utječe na pojedine podsustava da se izgrade onako kako bi se trebali izgraditi i zato smo po DESI indeksu daleko ispod prosjeka Europe.

Kao što smo već dosada i kroz replike i kroz samo izlaganje predlagača spomenuli ovo je jedan korak u općoj borbi protiv siromaštva u RH, ali jedan korak kojega je, pokazuje dosljednost Vlade HDZ-a da našim građanima omogući normalan i dostojanstven život. Na prijedlog kolege Silvana Hrelje mi sada mijenjamo Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju na način da se prihodovni cenzus povećava sa, za, za članove obitelji, znači za ljude, za ljude koji ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskog

Možda djeluje malo, ali kad čujemo g. Hrelju da će to potencijalno obuhvatiti 70 tisuća novih korisnika, e onda je svakako hvale vrijedan potez. isto tako je bitno napomenuti da ovo nije jedino što se događa novo u posljednjih godinu dana nego već ako ćemo vratiti od Nove godine mi imamo moment da smo dobili novi model obiteljske mirovine. Isto tako možemo reć da su se donijele tri ključne promjene što se tiče obiteljskih mirovina, a to je povećanje faktora za obiteljsku mirovinu, korištenje dijela obiteljske mirovine uz zadržavanje osobne mirovine u slučaju smrti supružnika, te povećanje najniže mirovine za 3%. To je sve stupilo na snagu već početkom ove godine znači idemo još jednim korakom dalje, povećanje prihodovnoga cenzusa. Kolege iz oporbe govore nije dosta, kolege iz oporbe govore, kaže HDZ je s time kupio g. Silvana Hrelju, kako ćemo mi ić kupiti čovjeka koji kontinuirano na problemima umirovljenika i da kažem građana koji imaju najmanje prihode, kontinuirano radi već godinama ovdje u ovome HS. Jednostavno Jednostavno prepoznati su njegovi, njegov rad i trud, a uklopljen je u cjelokupno nastojanje Vlade RH da omogući što dostojanstveniji život svojim svim, Nije lako i nema uvijek za svakoga dovoljno, a pogotovo u ovim momentima kada govorimo o mirovinskim fondovima, povećanjima mirovina ili ovdje u ovom slučaju znači o povećanju prihodovnog cenzusa iz segmenta zdravstvenoga osiguranja gdje se u konačnici sve bazira na količini novca koja postoji onoliko kolko osiguranici uplate, koliko se uplaćivalo dosad toliko nam je sada na raspolaganju za sve kategorije koji su potrebiti. Međutim dobro je za napomenut da je i Vlada RH tijekom prošle godine 4 paketa pomoći dala najugroženijim našim sugrađanima, pa tako je sada i u 12. mjesecu je dala 4. Vladin paket pomoći vrijedan gotovo 720 milijuna kuna i taj paket pomoći su primili 685 tisuća umirovljenika čije mirovine nisu prešle 4.360 kuna. To nije malo, toliki broj građana je osjetio znači kontinuirani rad Vlada na zaštiti njihovih, njihovih interesa. Isto tako u tome je istome paketu pomoći je nekako prošlo ispod radara, možda zato jer svi osjećamo veliku empatiju i znamo da ništa ne može nadoknaditi izgubljeni dom, ali tada je u tom paketu dato ljudima koji žive u privremenom smještaju i koji, u kojem borave nakon potresa na Banovini i u Zagrebačkoj županiji, dato je 2 tisuće kuna po osobi, a najviše do 10 tisuća kuna po, po kućanstvu jednokratno i sve su to zbilo prije dva mjeseca, niti dva mjeseca. I sada, govorimo već sada, vidimo kolega Hrelja je najavio, a i očekuje se novo usklađivanje mirovine jer kao što znamo usklađivanje mirovine se vrši dvaput godišnje, početkom i sredinom kalendarske godine. Zadnje usklađivanje koje je trebalo biti u srpnju je bilo rekordno od 6,18%, a po sadašnjim procjenama i očekivanjima nešto slično otprilike 6% bi trebalo biti i ovo novo usklađivanje. kao što je kolega Hrelja i prije napomenuo znači ja sam zaokružio da se podiže sa 2.000 na 2.500 kuna, ali zbog usklađivanja i svih ostalih podizanja koje je Vlada dala to je u biti konkretan iznos 2.251, a za samce 2.814 kuna diže se na 3.130

Hvala lijepo potpredsjedniče sabora. Poštovani kolega Brkan, danas smo čuli svakakvih razmišljanja i promišljanja i ocjena ovog zakona od toga da nije hvale vrijedan, da nije bitan, da nije dovoljno važan, bitno je istaknuti da će se prihvaćanjem ovog zakonskog prijedloga još kvalitetnije utvrditi dodatni broj osiguranika kojima će na trošak RH odnosno trošak proračuna biti plaćena njihova polica dobrovoljnog osiguranja. Također isto tako i vjerojatno se slažete i vi sa mnom da je taj sveobuhvat novog broja ljudi od 70 tisuća građana itekako bitan, hvala lijepa. Jure (HDZ)** Zahvaljujem se. Poštovani kolega Šimić slažem se s vama s tim da imam jednu malu ispravku. Oporba u ovome slučaju, bar u današnjoj raspravi koju sam pozorno slušao što se tiče SDP-a i Socijaldemokrata bili su čak i konstruktivni, ali imali smo kolegicu Orešković i Peović koje se bave samo i isključivo brojanjem glasova svojim žalopojkama kako im je eto g. Hrelja ukrao ideju, a ovo sve drugo i ostalo što smo čuli od strane oporbe je bilo dapače pohvalno. Ne mogu se jedino složiti sa g. Željkom Pavićem s kojim se inače u većini stvari se slažem, kako se malo ulaže u zdravstvene aparate. Ne znam kako se točno zove zdravstveni aparat, al nedavno je KBC Split dobio svemirski brod, bar su tako naslovi u novinama pisali, najnoviji magne…, najnoviji aparat za dijagnostiku i kontinuirano sa ulaganjem u zdravstveni sustav bitno je da se radi i na ovome socijalnome nazovimo tako dijelu podizanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje besplatnog prava na, na dopunsko osiguranje. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Kolegica Marina Opačak Bilić ima raspravu. Hvala vam potpredsjedniče. Kolegice i kolege, evo jasno je danas raspravljamo o prijedlogu zakona o dobrovoljnom ili kako mi to volimo reći dopunskom zdravstvenom osiguranju kojim se predlaže povećanje prihodovnog cenzusa temeljem kojeg osigurane osobe ostvaruju pravo na plaćanje premije iz sredstava državnog proračuna. Dakle, dohodovni cenzus povisuje se sa sadašnjih 2251 na 2500 kuna dok se za osiguranika samca, dakle predlaže povećanje prihodovnog cenzusa sa 2800 na 3130 kuna mjesečno što je u oba slučaja povećanje za oko 11%. Prijedlog kolege zastupnika Hrelje kao takav je prihvatljiv i dobro došao jer će ovime zapravo dodatnih 70000 socioekonomski ugroženih građana biti oslobođeno plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja a što će državu godišnje koštati oko 43 milijuna kuna ili 5 i pol do 6 milijuna eura. Ponovit ću dakle, jedan ovakav prijedlog treba pozdraviti, on je dobro došao i drago mi je evo da je i kolega Hrelja uvodno naglasio da se on ne odnosi dakle samo na umirovljenike. Dakle, među ovih 70000 građana kao i među dosadašnjih, korisnika koji su ostvarivali pravo na plaćeni dopust kod zdravstvenog osiguranja iz proračuna, dakle ti ljudi nisu isključivo umirovljenici u određenoj mjeri s obzirom na visinu primanja, tj. s obzirom na niske mirovine. U velikoj mjeri to jesu umirovljenici, ali među njima ima i ostalih, dakle ne umirovljenih građana, mladih ljudi, nezaposlenih ljudi koji na žalost žive s primanjima manjim od 2 i pol tisuće kuna mjesečno. ono za što sam zapravo se javila za raspravu je kao što sam i uvodno u replikama apostrofirala jest pitanje što to sustav zdravstva osobi, korisniku dopunskog zdravstvenog osiguranja pruža. Dakle, imamo manjak liječnika u svim granama medicine. Znamo koliko Hrvatskoj nedostaje i pedijatara i ginekologa, kardiologa, pulmologa i u konačnici liječnika opće prakse. I znamo da se paralelno tome ne radi na na ulaganju u nove kadrove, niti smo usmjereni na specijalizacije niti na poboljšanje uvjeta rada postojećim liječnicima. I zapravo će samo vrije dodatno pokazat koliko takav odnos utječe, tj. već sad pokazuje koliko takav odnos utječe na nepružanje osnovne zdravstvene skrbi pacijentima, a s vremenom uz ovakav odnos stanje može biti i bit će samo lošije. Dakle nedostupnost i manjak liječnika, dugi redovi u ambulantama i ono ključno jest često nedostatak lijekova i duge liste čekanja. Kad sve to uzmemo u obzir onda se možemo zapitati što to pravo na besplatno dopunsko osiguranje znači jednom građaninu koji ako je ostvario ovo pravo, dakle ima dohodovni cenzus 2500 kuna ili manji, dakle što to znači njemu kad on dobije termin primjerice za snimanje magnetskom rezonancom za dvije i pol godine i ukoliko želi odraditi jedno takvo snimanje, dakle može odabrati učiniti to u privatnoj ordinaciji i platiti to 2000 kuna, a 2000 kuna mu je u konačnici iznos sa kojim on živi cijeli mjesec i to je ono što nam kao državi, dakle treba u većoj mjeri biti fokus, dakle dostupno javno zdravstvo koje mi u načelu evo po propisima imamo, no u praksi kao što vidimo, dakle ako ste primorani privatno platiti pregled 500, 1000 ili 2000 kuna uz prihode manje od 2 i pol, onda je jasno da u praksi zapravo nemamo ono što bi trebalo biti, a nije, dakle javno zdravstvo dostupno svima i to je ono što nam u većoj mjeri treba biti tema i prioritet u Sektoru zdravstva, a upravo o tome sam evo pitala i kolegu Hrelju i kao predlagatelja i državnog tajnika. Sad nije tu i moram reći da su me oba odgovora šokirala, jedan u većoj mjeri, jedan u manjoj. Dakle, odgovor kolege Hrelje da je dobro da imamo mogućnosti biranja između privatnog i javnog. Dobro je da imamo mogućnosti, ali u Hrvatskoj sve češće i češće to nije mogućnost nego su građani zapravo na to primorani, a odgovor državnog tajnika bio je da, evo on je usporedio dakle primjerice da u Irskoj imamo čak liste čekanja i kod privatnika. I moje pitanje jel' to nama cilj? Dakle, jel' nama cilj da mi doguramo i do toga i da sve prebacujemo na privatnike do te mjere da i tamo imamo liste čekanja? To je sramotno, to bi trebali izbjegavati u što većoj mjeri. Evo

Dakle, ja se nadam da ne radimo na tome, a sve se čini da idemo prema tome da što više guramo u privatno da bi doveli do toga da i tamo imamo liste čekanja. dobro je kolegica Orešković već ranije rekla, dakle da nas u sklopu dopunskog osiguranja dobijete manje negoli nekad prije u sklopu onog osnovnog, evo znamo da koliko se zapravo izdvaja za Sektor zdravstva, a na kraju smo dovedeni do tog da smo primorani posegnuti za privatnim uslugama u zdravstvu. Hvala. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem. Kolegica Radolović pojedinačna rasprava. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice i kolege zastupnici. Zapravo protiv samog zakonskog prijedloga kao takvog nemamo ništa protiv, dapače vjerujem da ćemo ga i podržati. Međutim, sam zakonski prijedlog i sami ste svjesni kolega Hrelja da zapravo pokazuje jednu sliku naše Hrvatske koju smo danas zvanično vidjeli, a to je da u našoj zemlji nisu više siromašni samo umirovljenici s mizernim mirovinama, nego se naprosto to siromaštvo proširilo na sve pore društva na naše mlade koji su nikad više nezaposleni, koji ne mogu se kreditno zadužiti. Zemlja smo u EU sa pazite najvišom stopom odlaska iz roditeljskog doma. Dakle, naši mladi u EU po svim statističkim pokazateljima najkasnije odlaze iz roditeljskog doma pod jedan jer ne mogu dobiti prvo stalno zaposlenje i ne mogu biti kreditno sposobni i to je slika našeg društva i zato i treba dignuti ovaj cenzus jer naprosto si naši građani ne mogu priuštiti dobrovoljno odnosno dopunsko zdravstveno osiguranje. Međutim, treba reći znate kako naši građani komentiraju to dopunsko zdravstveno osiguranje. Kažu ma joj nikakve koristi od toga daj ono platit ću ga samo ne daj Bože da ne završim u bolnici i da nemam visoke bolničke troškove. Pitajte svakog građanina na cesti i taj odgovor ćete dobiti. S druge strane niti jedna zemlja članica EU nema ovakvu situaciju po pitanju zdravstva kao što je to u našoj zemlji. Nama danas u zemlji zdravstvo ne vodi ministar zdravstva, ne vodi ga Ministarstvo zdravstva već ga vodi jedna osiguravateljska kuća koja u Hrvatskoj ima monopol na tržištu. To je HZZO. Jasno je da je Hrvatska tu po pitanju zdravstva država paradoksa u kojoj u bolničkom sustavu novac bolnicama određuje jedna jedina osiguravateljska kuća koja istovremeno diktira i cijene usluga. U civiliziranom društvu takvu situaciju nazvali bi teškim sukobom interesa, međutim u Hrvatskoj apsolutno se ništa ne poduzima po tom pitanju osim što smo danas čuli da se još hvali tu osiguravateljsku kuću. Ja ću ju nazvati osiguravateljska kuća jer ona to naprosto je. HZZO danas jest osiguravateljska kuća koja za razliku od ovih privatnih ima monopol na zdravstvenom tržištu Hrvatske. S druge strane njihov ravnatelj pritom kaže da smo svi mi građani RH bahati, bahati bahati jer kaže on premalo izdvajate na godišnjoj razni otprilike oko 22 tisuća godišnje za zdravstvo, a trebali bite puno više. Ja vas onda pitam, dakle s tim da smatram da našim građanima to samima po sebi i ne bi bio problem veća izdvajanja za zdravstva jer cijene naše liječnike, medicinske sestre, tehničare, svo pomoćno tehničko osoblje i smatraju da se za njihov rad ih treba adekvatno platiti. Međutim, naši građani izdvajaju iz svojih plaća, što kroz obvezne doprinose, što kroz dopunsko dobrovoljno osiguranje. S druge strane liječnici i medicinsko osoblje odlaze nam trbuhom za kruhom u inozemstvo, štrajkaju jer nisu zadovoljni visinom svojih primanja, organizacijom rada u zdravstvenim ustanovama, pacijenti su nezadovoljni, liste čekanja zapravo rastu jednakim tempom kao siromaštvo u RH, bolnice su prezadužene i duguju milijarde veledrogerijama pa s nadamo da u skorije vrijeme neće biti upitna i opskrba lijekovima što je jedno vrijeme isto tako bila. Pa vas ja pitam onda u ovom zdravstvenom hororu lud, zbunjen, normalan nitko nije građani se zapravo pitaju pa kako je to moguće ako ja izdvajam od svoje mjesečne plaće, ako još plaćam još to dopunsko osiguranje, liječnici nisu zadovoljni, medicinske sestre nisu zadovoljni, HUBOL nije zadovoljan, nitko od udruga za zaštitu pacijenata nije zadovoljan, gdje su ti novci, tko je zapravo onda zadovoljan u ovom sustavu. I da mogu se složiti s onime što smo više puta čuli danas ovdje, ljudi moji nije jednako da li se razbolite u Zagrebu ili se razbolite u nekom selu u Slavoniji, na otoku ili u Dalmatinskoj zagori. Naprosto nije jednako, nemate jednaku razinu zdravstvene zaštite i ne možete biti sigurni naprosto da ćete imati bolju, bolju zdravstvenu nego što će to imat onaj u zagrebu. Međutim, vidjeli smo sinoć osim plaća, osim lista čekanja urušio se strop na pedijatriji u Vinogradskoj, da čak ni prostorni uvjeti nisu normalni. Sva sreća pa je to bilo u večernjim satima, pa nitko stradao nije i bilo na hodniku, a ne u bolničkim sobama. Pa gdje onda odlazi taj novac? Da li to kao što ste rekli kolega Hrelja ne trebamo biti zabrinuti jer imamo, koliko ste ono rekli 157 rezervi, milijardi eura rezervi na računima. Željko (Socijaldemokrati)** Poštovana zastupnice, vi imate sreću što dolazite iz Istre iz županije koja je inače manje-više dobro organizirana. Ne znam kako tamo funkcionira zdravstvo, ali vjerujem da su liste čekanja nešto manje nego što su u ostalim krajevima RH. I imamo ozbiljne probleme između ostaloga u ostatku Hrvatske su ogromni problemi sa privatnim poliklinikama gdje se često upućuju pacijenti na preglede i na kontrole. znači za jedan dio pacijenata je besplatno, drugi dio pacijenata koji pređu onaj limit nakon toga to plaćaju. I samo da još usput kažem gospodinu Brkanu, nije situacija takva da možemo procjenjivat situaciju u Hrvatskoj u vezi aparata za dijagnostiku na temelju jednog kupljenog aparata. Jedan je kupljen, ali treba ih kupiti još stotinjak. Zato vas pitam kakva je situacija sa dijagnostikom u Puli odnosno u Istri i kakve su liste čekanja? Sanja (SDP)** Zahvaljujem. Situacija bi bila još bolja kada 3 godine, 3,5 godine sada ne bi čekali Medicinski fakultet, ali očito nam u Puli fali onaj …/Govornica se ne razumije./… katoličko pa bi ga možda dobili iako ispunjavamo sve zakonske pretpostavke. Imamo novu bolnicu, nažalost sa manjkom zdravstvenog kadra, na koju smo čekali preko 30 godina i nemamo s time problema iako kao Istrijani uplaćujemo, svaki Istrijan godišnje uplati višestruko više nego što mu se vraća, ali kažem solidarni smo, nema problema, 30 godina smo čekali novu pulsku bolnicu i sad se duboko nadam će isto tako resorno i Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo zdravstva stati na kraj Nacionalnom vijeću za znanost i njihovih političkim igricama i napokon odobriti medicinski, studij medicine u Puli jer i sami znate da nam u državi nedostaje 2,5 tisuće liječnika. Zahvaljujem. Pojedinačno će raspravljati kolega Erik Fabijanić sada. Dakle, moramo se nažalost vratiti na temu ne dopunskog zdravstvenog osiguranja kojeg će država plaćati za siromašne građane i gdje ćemo povećati taj prihodovni cenzus, ali da vidimo što će to država plaćati siromašnim građanima, a mi ostali to plaćamo dakako iz svojih, iz svog dohotka ne. Dakle, u samom zakonu piše da je to dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Dakle, jest da je dopunsko ali je dobrovoljno. I sad je pitanje, dakle ugovara se polica, dakle bilo da od HZZO-a ili od nekog drugo osiguravatelja i ono što je i rečeno ranije šta mi dobivamo od toga kao građani jer ako ne dobivamo ništa onda bolje povećajmo doprinose za zdravstveno osiguranje jer evo imao sasvim slučajeve neplaćanja veledrogerijama, nestašice pojedinih lijekova A s druge strane kaže se možemo dignut prihodovni cenzus zato što taj fond posluje de facto sa, imamo viška prihoda, imamo ja sad pitam di su te pare. Zašto leže, zašto se ne stavljaju u funkciju pokrivanja gubitaka po pitanju duga prema veledrogerijama. Ok, ne može evo vidim Slivano pa u tome jeste stvar, ali onda pitam se čemu on služi izuzev da oslobodi od participacije lijeka kojeg nema u ljekarni. Mislim, onda ajmo redefinirati šta je to usluga za dopunsko zdravstveno osiguranje izuzev da moraš platiti puni pansion u bolnici nećeš dobiti jednokrevetnu sobu, nećeš ovaj pitanje je kad ćeš dobiti anesteziologa, kad ćeš biti naručen jer na kraju krajeva dobro polica je na godišnje osiguranje. Uzimajući u obzir liste čekanja za neki operativni zahvat planiran sam u listi čekanja za 9 mjeseci, pa neću ja čitavo vrijeme plaćat dopunsko. Platit ću onih 70 kuna onog trenutka kad dođem na red za operaciju i poslije ću raskinu policu. Za ono što se isto može teoretski dogodit. Mislim, situacija dobro polica je na godišnjoj, na godišnjoj razini bez daljnjega, ali dobro platiš godinu dana de facto nešto može koštati i, neki zahvat može koštati preko 1000 eura, a ti godišnje platiš policu od 100 eura. Mislim, isplati isplati ti se, s tog stanovišta se isplati. Ali sad pogledajmo to urušavanje sustava javnoga zdravstva koje nam se događa od primarne zdravstvene zaštite pa nadalje jer postoji usluga uz naplatu ali ju imaš bez redova čekanja, a radi ju isto osoblje koje radi i u javnom zdravstvu.

Pljačkamo javnu blagajnu, ljudi nam rade kod privatnika ono malo što ih je ostalo, ono malo, ujutro, ujutro ovaj nešto malo rade, to se vidjelo i po nalazima ovaj inspekcija. Ovdje nešto ne štima. Pa čak i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sad ćemo ih preopteretiti u onome što zbilja ne vole raditi, a imamo previše administriranja. A imamo previše administriranja. dopunsko zdravstveno, ima država koje nemaju ni doprinose za zdravstveno i imaju privatna zdravstvena osiguranja ali ona onda zbilja puno jača u tržištu jer moraju se još više dokazati kao, kao zdravstveno osiguranje i to se plaća. A imate države koje nemaju zdravstveno, evo spomenu sam Irsku, ali vi birate osiguravatelja, taj osiguravatelj ima i svoj zdravstveni sustav od specijalističkih ordinacija do, do ovaj, do kliničkih bolničkih centara kad mi govorimo o tome koliko se daje i šta se daje. Ja sam na početku ovog mandata rekao jednu stvar. Uzmite prosječnu plaću građanina RH ovaj Primorsko-goranske županije, prosječnu plaću, na temelju nje izračunajte koliko doprinosa se daje, na temelju nje pobrojite ljude koji su zaposleni u Primorsko-goranskoj županiji, mi gradimo jednu kliniku za porodništvo i dijete ne znam koliko godina, a PGŽ pokrije te troškove u roku od 2 godine sa svim ostalim zdravstvom kojoj je osnivač. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Dobro, možda kroz replike, ostanite kolega Fabijanić imate replike. Kolega Željko Pavić. Poštovani kolega vi ste otvorili ovdje nekoliko tema koje zaslužuju zapravo raspravu, cjelodnevnu raspravu. Prva je tema rad u dvije institucije koja je nažalost legalizirana Zakonom o radu i ne samo to nego je još dozvoljeni i strukovni sindikat da se osniva što je katastrofa, rušenje cijelog sindikalnog sustava. Druga tema što je isto tako važna to je financiranje. Ovo što ste pitali kome to služi, zapravo pretačemo iz šupljega u prazno jer novac iz proračuna dajemo u HZZO, a kasnije kad HZZO više neće imati novaca da financira bolnice koje su u minusu opet ćemo ih zapravo financirati iz proračuna. I onda će biti rebalans za dodatnih 6, 8, 12 milijardi i na kraju godine ćemo to opet dati tamo gdje nedostaje. Prema tome bilo bi poštenje i korektnije da se to drugačije nazove i da se drugačije tretira. **Vidović, Davorko Privatni sektor je onaj koji spašava nažalost sustav javnog ovaj sustav zdravstva kada je čovjek bolestan jer od javnog sektora nažalost ono što plaćamo najviše ne možemo ništa očekivati. i to je nažalost tome tako. Dakle, kad mi i dan danas evo ga pa i liječnici kažu, nama se kao trošak za jednu, za jednu medicinsku uslugu HZZO nam priznaje toliko, a naš realni trošak je toliko, trošak je toliko. E pa imamo te disproporcije i te disproporcije kojeg u privatnom sektoru nema, on ti odmah da realnu cijenu koliko to košta jer zbilja to toliko košta A s druge strane imamo sindikat liječnika koji se sad dakako i opravdano protestira. Kad završi sa sindikatom liječnika onda će ići medicinski tehničari nakon toga medicinske sestre zato što su …/Upadica: Hvala./… i ono što sam upozoravao nemamo ukupni proizvod sindikat u zdravstvu kao granu. imala repliku. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Fabijanić nastavno na sve ove silne miliona i milijarde za koje se kaže da nam stoje kao rezerve HZZO s obzirom na novac koji mu se slijeva, pa da li vi mislite da je normalno i humano u 2023. nakon godina, nakon šta HDZ to obećava da se napokon u Hrvatskoj uspostavi helikopterska služba gdje ljudi neće umirati unutar zlatnog sata, mogli su biti spašeni ili funkcionirati recimo redovni gliserski prijevoz na otocima pa se trudnice neće morati same porađati i rađati na trajektima mrtvi plod nažalost i biti tako ljudi istraumatizirani, da li vi mislite da od svih tih silnih milijuna i milijardi bi napokon HDZ mogao ispuniti ono što godinama obećava da se ljudima pruži jednaka razina zdravstvene zaštite i da dobijemo stalnu Helikoptersku službu koja će djelovati unutar „Zlatnog sata“, a po pitanju otoka i stalan gliserski prijevoz? Dakle moja županija je sudjelovala u eksperimentalnom dijelu koji je vezan za Helikoptersku službu dakle koja je specijalizirana za Hitnu medicinsku pomoć. Dakle ako nešto nije u katalog usluga dopunskog zdravstvenog osiguranja ja mislim da to zakonodavac ili ko je, može promijeniti i staviti uslugu ovaj Hitne helikopterske medicinske službe. Ali vidim, evo mislim da je i kolega Pavić čak imamo i tematsku raspravu oko toga, međutim moramo znati jednu stvar, to je jako skupo bez daljnjega, a imamo jako puno ljudi koji misle da znaju nešto o tome, Dakle helikopterska baza ne mora bit kod bolnice, helikopterska baza je mjesto otkud helikopter polijeće, kupi ovaj unesrećenog i dovoljno je da bolnica ima tzv. helipad gdje će ga moć,

Poštovani predsjedavajući. Ja se slažem da, da zdravstvo ima puno problema jer sustav zdravstva čine od pacijenata, liječnika, zdravstvenog osiguranja, svim, milijun mogućih segmenata, i ovakav prijedlog g. Hrelje kojeg će Vlada usvojiti ide korak naprijed ka unaprjeđenju toga zdravstvenog sustava. Također i najavljena zdravstvena reforma ide u unaprjeđenju toga zdravstvenoga sustava, pa i ovi silni novci što se prodaju, kao što sam rekao maloprije g. Paviću, znači nisam znao točno kako se zove, ali kaže zove se uređaj Angeografska dvorana vrijedna 860 tisuća eura, otvorena prošli tjedan. Isto tako žao mi je što gđa. Radolović nije spomenula da je HDZ-ova Vlada u 10. mjesec otvorila novu Opću bolnicu u Puli vrijednu 877 milijuna kuna. Svaki korak znači šta ova Vlada radi u poboljšanju zdravstvenog sustava radi u korist svojih građana i svojih pacijenata

to nije korak koji će pomoć ovaj zdravstvu, ali će pomoć sirotinji. Kad mi govorimo o Bolnici u Puli ono što sam reko izračunajte njihove doprinose za zdravstvo, pa ćete vidjet da su oni platili svaku lipu te bolnice. A treća stvar, kad mi govorimo o nekakvim nabavama, ja jako dobro znam zašto danas više nije državni tajnik u Ministarstvu zdravstva g. Plazonić, jer je ukazao baš na neke vrlo vrlo sumnjive javne nabave. To što ste nabavili, nabavili ste,

Poštovani predsjedavajući, povrijeđen je čl. 238., krivi navodi, naime ja nisam rekao da se uopće ne kupuju stvari za dijagnostiku, kupuju se, ali rekao sam da se ne kupuju dovoljno, to je prva stvar. Druga stvar, novac koji trenutno će se pretočiti iz državnog proračuna u HZZO pretočio bi se ionako sa rebalansom jer tamo nedostaje novaca.

povredu poslovnika i onda se za to daje, daje opomena kolega Pavić. I sada imamo repliku kolegice Marine Opačak Bilić. Hvala lijepo potpredsjedniče. Dakle ja ću samo uvodno kratko na kolegu Brkana, dakle već sad pred kraj rasprave su se malo ovaj okrenuli neki razmišljanja, dakle mi nismo protiv, protiv ovakvog jednog prijedloga zakona i priznali smo da je on jedan evo mali, mali korak naprijed. No kolega Fabijanić dakle dobro ste postavili pitanje dakle što će to u konačnici država plaćati, dakle što to ona plaća jer mi u načelu prema propisima imamo dostupno javno zdravstvo, ali u praksi ga nemamo. Htjela bi da mi prokomentirate kako vi vidite izjavu državnog tajnika koji kaže evo dobro je kod nas, dakle u nekim drugim državama čak su liste čekanja i u privatnom sektoru. Protiv privatnog sektora nemate ništa niti vi, niti ja, ali ono mora bit formirano na način da postoji i ko želi može ga ić, ali ako ne želi jednako tu uslugu u istom vremenskom periodu može ost…, mora ostvarit i u, i u javnom zdravstvu, a kod nas su se nekako evo

Vi niste dakle dop…, vi nemate doprinose na plaću iz plaće koje su vezane za zdravstveno osiguranje nego isključivo za mirovinsko, za kao obaveza, a druga je stvar da opet u pojedinim državama i te obaveze za mirovinsko osiguranje mogu završit u različitim fondovima ovisno o ustroju, ovisno U onim dijelovima dakako u kojima imamo isključivo privatni, privatni sektor koji pruža uslugu ovaj zdravstvenog osiguranja najvjerojatnije ima i nešto, ima i nešto listi čekanja apsolutno, ali to je sustav gdje ti biraš, pa ako ti imaš listu čekanja kod jednog, kod jednog osiguravatelja i plaćaš jeftinije to osiguranje, odeš kod onoga koji je skuplji, pa imaš konkurenciju, pa tamo nemaš listu, nemaš

Hvala lijepa potpredsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege evo malo smo pred kraj pobjegli od same biti ove teme. Tema je naravno Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, a ovim prijedlogom zakona predlaže se da se prihodovni cenzus temeljem kojeg osigurane osobe ostvaruju pravo na plaćanje premijer dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstava državnog proračuna poveća na 331,81 euro mjesečno, a da za samca, osiguranika samca taj iznos prihodovnog cenzusa sada iznosi 415,42 eura mjesečno. Hrvatski sabor je u ovom i prethodnom sazivu i to 30. travnja 2020. te 10. studenog 2021. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju čime se do sada već dva puta povećavao upravo prihodovni cenzus o kojem i danas razgovaramo. U cilju da se dodatno izmijeni visina prihodovnog cenzusa za one osigurane osobe za koje prema načelima društvene solidarnosti postoj potreba da im se premija dopunskog zdravstvenog osiguranja plaća iz sredstava državnog proračuna, a o čemu Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva kontinuirano posvećuje pažnju predlaže se donošenje predmetnog zakona i to po hitnom postupku. Prihvaćanjem ovog zakonskog prijedloga još će se pravednije i primjerenije sadašnjoj visini bruto plaća, odnosno mirovina u Republici Hrvatskoj definirati krug osoba za koje se premija dopunskog zdravstvenog osiguranja plaća iz sredstava državnog proračuna i to ukoliko je ukupni prihod u prethodnoj kalendarskoj godini iskazan po članu obitelji mjesečno nije veći od utvrđenog prihodovnog cenzusa. Predviđamo da će nakon donošenja ovog zakona i povećanja cenzusa obuhvat dodatnog broja osiguranika za koje se premija dopunskog zdravstvenog osiguranja plaća iz sredstava državnog proračuna biti kao što smo već ranije spomenuli dodatno oko 70000 građana. Treba istaknuti da je Vlada Republike Hrvatske za pokriće sredstava premije za dopunsko zdravstveno osiguranje osigurala sredstva i to u visini za 2023. godinu nešto manje od 5 milijuna i 600 000 eura, a za 2024. godinu nešto manje od ukupno šest milijuna eura. Na ovaj način plaćanje dopunskog osiguranja iz sredstava državnog proračuna prema prihodovnom cenzusu ostvarila bi se adekvatna dostupnost zdravstvene zaštite za ukupno 370 000 najsiromašnijih građana Republike Hrvatske. Kao što smo već i ranije napomenuli u cilju utvrđivanja što bržeg i primjerenijeg prihodovnog cenzusa za one osigurane osobe za koje na načelima društvene solidarnosti iskazana potreba da im se premija dopunskog zdravstvenog osiguranja plaća iz sredstava državnog proračuna ocijenjeno je da postoje osobito opravdani razlozi za donošenje ovog zakonskog prijedloga po hitnoj proceduri. Vlada Republike Hrvatske je prihvatila ovakav prijedlog i ovakve prihodovne cenzuse. Također i nadležni odbori i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo su jednoglasno dali pozitivnu ocjenu ovog prijedloga, a naravno i klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će ovaj prijedlog zakona. Ako ima vremena ja bih se još samo na kratko osvrnuo vezano uz priču o listama čekanja. Ja s obzirom da sam sudjelovao u razno raznim periodima i dulje vrijeme bio na čelu jedne manje bolnice imao sam razno razna iskustva i mogu reći da su liste čekanja temeljene između ostaloga i na dovršetku potpune informatizacije sustava gdje sad imamo zapravo tek punu i pravu sliku do sada, do prije godinu, dvije, tri su te liste čekanja bile i na alternativnim načinima i sada su tek one istinite. A što se tiče dugovanja veledrogerijama također bih rekao da su značajni novci uplaćeni i da su dugovanja bolnica svedena ispod 180 dana dospijeća, a svojevremeno je bilo i po 600. Hvala Zahvaljujem. Kolegica Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, završno. onom prvom izlaganju mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona jer se ipak u jednom dijelu naših građana omogućava da bar koliko toliko im se olakša njihova teška situacija, tako da ovo povećanje prihodovnog cenzusa će hajde barem tih 70000 građana nešto pomoći. Međutim, kako sam i rekla obzirom na granice siromaštva mi govorimo o jako velikom broju ljudi, dakle preko 710000 ljudi koji imaju mirovinu ispod 3000 kuna. Ako gledamo do 3500 kuna uskoro će ta linija siromaštva se približiti, znači 33000, a možda i više to je preko 848 000

odgovorna, a država uređena postoji tzv. zlatni standard u liječenju bolesnika koji pruža optimalno liječenje bolesnika bez obzira na imovinski status, a danas smo svjedoci u kakvom nam je stanju zdravstveni sustav. Prvenstveno mislim tu na problematiku neuređenosti sustava, lošeg upravljanja i organizacija, a ne mislim na, naravno na predani rad svih djelatnika u zdravstvu koji zaista daju sve od sebe. Ne mislim tu na devastiranu zapravo primarnu zdravstvenu zaštitu jer to nisu krivi zdravstveni djelatnici, nego je kriva administracija koja ne vodi o tome računa. Također je tu problem velik broj prekovremenih sati i jednostavno se mi u zdravstvu strgati ne možemo. Ali kažem ono što administracija je mogla već napraviti, reforme koje najavljuje a koje se nisu ostvarile e to je jedna druga priča. Par riječi bih samo rekla, iako tu govorim o dopunskom zdravstvenom osiguranju, ali čisto da znate sa kakvim se problemima naši građani susreću što se tiče osnovnog zdravstvenog osiguranja. Toliko svi brinemo o našim mladima, a ne znam jeste li upoznati, dakle naši studenti, redovni studenti koji studiraju izvan Republike Hrvatske i izvan EU konkretno recimo u BiH nemaju pravo na onaj redovno zdravstveno osiguranje na način kao što imaju redovni studeni koji studiraju u Republici Hrvatskoj, nego takvi studenti da bi uopće ostvarili svoje obavezno zdravstveno osiguranje moraju ga ostvarivati na čisto nekakve druge mogućnosti odnosno na drugi status, na drugi način stečaji status osiguranika i to mnogi naši studenti nažalost niti ne znaju zato što im administracija ne omogućava potpune informacije. Evo, ja sam postavila zastupničko pitanje u ime tih studenata, pa mi je, evo, tako, ministarstvo odgovorilo, ali to je problem naše administracije koja ne informira u dovoljnoj mjeri naše građane. I ono što bih zadnje htjela reći je problematika onog što sam govorila oko broja osiguranika, dakle mi imamo i dalje višak, što što 209 tisuća osiguranika više nego je stanovnika, to je podatak od prije godinu dana, odnosno u 4. mjesecu je čak bilo i 315 tisuća

napokon, da ćemo dobiti adekvatne podatke tko ima na zdravstveno osiguranje, tko nema. Naravno da mi, eto, svakom građaninu želimo što dostupniju zdravstvenu zaštitu, ali na način da to bude pravedno i pošteno, a ne da svjedočimo tromom, neuređenom sustavu, sporom sustavu i opterećenom nepotrebnom birokracijom. Hvala. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala. Dakle, mnoge su stvari jasne ovaj, kroz ovu raspravu i zbilja treba zahvaliti predlagatelju jer je on kroz ove izmjene i dva članka pokazao zdravstvenog, dopunskog zdravstvenog osiguranja u RH. Dakle povećavamo broj korisnika jer dižemo prag prihoda za dobivanje, odnosno da država plaća dopunsko zdravstveno osiguranja. Stvar je sada usklađena, ali opak ne do ono što je realni prag siromaštva u RH, prema tome, prema tome, nažalost ako ne kao Sabor, kao zakonodavna vlast ne napravimo mehanizam koji će trajno riješiti to pitanje, onda ćemo opet nažalost ovo morati raspravljati kao palijativno rješenje, došlo ili od kolega Hrelje ili od Vlade ili od oporbe, potpuno svejedno, ali to je nažalost činjenica. Sviđa mi se strašno tekst obrazloženja jer govori baš o hrvatskoj realnosti po pitanju što i koliko imamo sirotinje, a to je činjenica, na to smo svi ovdje ukazivali, nama je sigurno svaki 5. građanin RH na rubu siromaštva. To su i podaci od hrvatskog, od našeg Zavoda za statistiku. i ono što je jako bitno je da se time potaknuta rasprava čemu služi dopunsko zdravstveno osiguranje. Ako mi sad imamo to povećanje na, neka me Silvano ispravi, u završnoj riječi, na 70 tisuća korisnika, dakle trebamo znati jednu stvar, i da to povećanje i taj novac koji će od države završiti u drugu blagajnu, će potrošen samo isključivo ako se osiguranici razbole. Neće se 70 tisuća ljudi razbolit u ovoj godini. Niti to košta toliko koliko košta. Onda sam gledao malo ono, šta je ta usluga, dakle, onda sam vidio da za jedno zubno pomagalo se daje 65 eura. Ajmo kod nekog privatnog zubara pa vidit da li možete napraziti najjeftiniji gebis za 65 eura. Možemo? Ne možemo. Hvala lijepo. Evo i završno će nam se obratiti predlagatelj, kolega Silvano Hrelja. Poštovani g. predsjedniče, nakon ovako duge rasprava koju ja, iskreno rečeno, nisam očekivao, zadovoljstvo mi je odgovoriti na nekoliko ovdje stavova koji su izrečeni i dati određena pojašnjenja na kraju. Da, kolegica Andreja Marić je rekla da kretanje osiguranika 2008. do 2020. bilo različito, ali bi trebali ulaziti u povijest kako se kretala povijest dopunskog zdravstvenog osiguranja i reći da do 2013., 2013. g. u Hrvatskoj su umirovljenici plaćali 50 kuna, njihove supruge koje nisu radile su platile, plaćale 80 kuna dopunsko, a oni koji su bili najzdraviji u RH, to su radnici, oni su plaćali 130 kuna. Dakle ovo je osiguranje i po kriterijima koji smo dobili za ulazak u EU, cijena se može formirati samo na osnovu rizika ili na osnovu solidarnosti. Mi smo kod javnog osiguravatelja izabrali solidarnost, a pitanje 2012. g., pitanje 2012. g. je bila najava povećanja participacije za specijalističke preglede na 4000 kuna i bilo je masovno povećanje prijava svih mogućih, oni koji nisu ni pomišljali se osigurati, tada je bio stampedo ulaska i obuhvatio ih je najveći broj i tada ih je cenzus najviše obuhvatio. I sad imate ljudi koji se ne žele prijaviti i nema ih, nema ih nigdje. Treba isto jednu stvar reći, da ovom smanjenju broja su doprinijeli i jedinice lokalne samouprave. Ja ne znam kako kod vas, u Međimurju, ali u Istri se, u Opatiji, u Primorsko-goranskoj županiji, jedinice lokalne samouprave plaćaju svojim umirovljenicima police dopunskog zdravstvenog osiguranja, naravno kod javnog osiguravatelja, neće plaćati veću cijenu kod privatnika jer kod privatnika to košta od 180 do 350 kuna ili pretvorimo to, do 50 eura. Neke u cijelosti plaćaju te police, za sve umirovljenike, bez ikakvog cenzusa, naravno da ih ne možemo imati ovdje u cenzusima, a neki kaže, vi platite 840 kuna jednokratno, mi vam vraćamo 50%, to su socijalne politike u dijelu Hrvatske vezano uz umirovljenike i jedan od razloga zašto ih ima manji manji obuhvat ovdje zato što ih je 106 tisuća je i taj. Ovdje se imputira socijalna neosjetljivost ovoj Vladi. Ja bi to prihvatio samo u jednom slučaju, kad Vlada ne bi ove 4 puta zaredom intervenirala za građane i konkretno, umirovljenike sa najmanjim dohotkom u Hrvatskoj i to nije previše gledala kriterije nego dohodovni kriterij i samo jedno znajte, oni što trube da treba povećati mirovine 10%, ako date 3 puta dodatak onaj od 1500 kuna će dobiti 3600, ona najniža mirovina, ako mu dam 10%, dobit će 1800, duplo manje. Dakle u ovim situacijama je takvo davanje, kad bi bilo i mjesečno, socijalno davanje, po pravičnim kriterijima, bolja pomoć nego povećanje mirovine u postocima jer u postotku, onaj tko ima malu mirovinu uvijek ostaje mala. Dakle ne možemo govoriti o socijalnoj neosjetljivosti. A što se ovog cenzusa tiče, tiče, sljedeće je usklađivanje u studenom. To će tako brzo proći. Krećemo s ovom, ovim iznosom sada od pretpostavljam, 1. ožujka, u studenom je novo usklađivanje, pretpostavljam, blizu 10%. Ovaj cenzus, ovaj viši ide na preko 3400 kuna, ako ćemo u kunama govoriti. Okej, postavili smo mehanizam i to je po meni dobro. Ovo šta je kolega vezano za povrat, povratnike naše i pitanje ako nije osiguran, ne može platiti svoje dopunsko, to ću vidjeti, kolega Erik Fabijanić je sugerirao i mislim da mi je to interesantan i njegov prijedlog i opservacija. I da se razumijemo, treba razlikovati prihode ili mirovine. Ovdje se postavljaju danas znak jednakosti, 800 tisuća ili 700 tisuća sa mirovinama manjim od ovog većeg cenzusa. Jedno su prihodi, u prihode, pogledajte si čl. 14 ovog Zakona pa ćete vidjeti što sve ulazi u ove prihode, da vam ja sada to ne čitam. Proces se može stvarno digitalizirati, ja sam govorio o tome da na jednom mjestu može riješiti sve, naravno, ako ima potrebne papire, međutim, da, slažem se da bi se proces mogao jako, jako digitalizirati u smislu da se postave dakle uparivanje podataka iz raznih matica, odnosno po raznim identifikacijskim brojevima. .../nerazumljivo/... stalno misli da se kupuju glasovi. E ja mislim da je ona u krivu iz jednog razloga da, nikada građani nisu okrenuli leđa onima koji im povećavaju prava. Može netko principijelno se okrenuti, ali mislim da je u krivu. Ovo je povećanje prava i kad ona to prognozira, mislim da je fulala cijelu loptu. To rade isto, iz istog razloga to rade jedinice lokalne samouprave kad plaćaju police dopunskog zdravstvenog osiguranja, ako ćemo, ako ćemo bit realni. Iz kog razloga oni, od velike socijalne osjetljivosti? Prema tome, ajmo bit realni, ajmo bit pošteni, što se toga tiče. Željko Pavić, participacije idu javnom zdravstvu ili ustanovama koje imaju ugovorom sa javnozdravstvenom organizacijom odnosno sa HZZ, Kolegica Marina Opačak Bilić sa problemima lista čekanja i nedostatka liječnika mora rješavati dva zakona. Dakle Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju i koordinacija cijelog sustava preko Ministarstva zdravstva, a ne ovaj Zakon, ovaj Zakon to ne može riješiti. Zakon o izmjenama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju ovo ne možemo, ne može, ne može sam po sebi riješiti. I da, mi već imamo, kako je ovdje spomenuto privatno ovo, da mi u ovom Zakonu, ovom istom zakonu imamo regulirano dopunsko zdravstveno osiguranje, čije promjene ćemo, nadam se, sutra izglasati, imamo dodatno zdravstveno osiguranje i imamo privatno. Ovaj Zakon sve te tri stvari regulira, prema vlastitom izboru mi smo slobodni izabrati ono, naravno, što možemo ili što hoćemo. Dakle tu dileme nema. E, kolegica Sanja Radolović kaže da ja branim HZZO, ja se s puno stvari u HZZO-u ne slažem i upravljanjem sustavima zdravstva i sve, niti ih namjeravam braniti, oni će se braniti sami tamo i gdje treba. Međutim, ja branim strastveno branim njihovu kćerku koja ima poseban račun koji transparentno troši novac koji, a to je dopunsko zdravstveno osiguranje to je kćerka HZZO-a i u roku 30 dana podmiruje sve svoje obaveze. Jel vi znate što u zdravstvu znači u roku 30 dana podmiriti sve troškove koji su nastali po osiguranicima? Jel možete to vjerovati? A govorite o listama, o listama odnosno pardon o dugovanjima farmaceutskoj industriji po 180, 360 dana jel tako. Dakle, govorimo o zdravom dijelu hrvatskog zdravstva koji ispunjava svaku obavezu ispred nas i država je plaćala uredno sve ovo za što se je obavezala cijelo vrijeme, ja vam garantiram, za prije ne znam jer nisam kontrolirao, ali od 2015. ja vam garantiram da je platila svaku kunu koja je bila obavezna po dopunskom zdravstvenom osiguranju. Kao što su i građani njih milion i 600 tisuća svaki mjesec platili ili sa svoje plaće ili sa svoje mirovine ili uplatnicom policu dopunskog od 70 kuna ili 9,29 eura. Malo mi je i da, da ne zaboravim reći Andreja da ne zaboravim reći, liječnici pri tome, jedan dio liječnika preko svojih udruga, preko svojih komora pazite preferira privatnog osiguravatelja i na neki način motiviraju liječnike ili iz njihove članarine plaćaju policu osiguranja privatnih, privatnih osiguravatelja, a ovaj osiguravatelj im plaća sve one dugove koji su nastali kod njih u kompletnom javnom zdravstvu ili svima onima koji imaju ugovor sa HZZO-om. Erik je malo karikirao situaciju, ali to je njegov stil ali tvrdim da je ovo zdrav dio i borit ću se za taj stav do kraja, ovo je zdrav dio jednog oboljelog sustava koje treba ozdraviti i ne treba bježati od računa i od svega onoga što postoji u zdravstvu da bi on došao na bolju, na bolju Da, i još sam nešto dužan. Ovdje se pitalo, govorilo da dopunsko zdravstveno danas manje pokriva nešto što je jučer ne, ne. Dopunsko zdravstveno osiguranje Članak 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju, doduše to je teško za probaviti kako to piše jer je vezano ne u iznosima nego u postocima proračunske osnovice. Proračunska osnovica se dugo nije mijenjalo ali dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala 15,3% proračunske osnovice. Dakle, drugo je besplatno, drugo pokriva osnovno zdravstveno osiguranje i ti standardnu protezu ćeš dobiti. Nećeš dobiti neku drugu keramičku itd., to ćeš platiti, ali standardnu protezu ćeš dobit, dopunsko će platiti taj dio, da se razumijemo. A drugo će ili će netko platiti ili će biti dug prema toj zdravstvenoj organizaciji. Meni su to logične relacije. Troškovi bolničke zaštite 3,1% proračunske 3,01 proračunske osnovice po danu, to je dan boravka u bolnici. Liječenje u drugim državama, vi koji idete na skijanje jel, i trećim državama sukladno propisima EU, međunarodnom ugovoru itd., specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj i fizikalnoj medicini, rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući 0,75% proračunske osnove po danu. Ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i drugih pomagala i 50% proračunske osnovice. proračunsku osnovicu to bi trebalo proračunavat šta to znači. Specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite 1,50 proračunske osnovice. Uglavnom da ja sve to ne nabrajam sadašnji limit je do 2.000 kuna za svaki specijalistički pregled koliko god bio on ovaj to plaća dopunsko zdravstveno osiguranje ako ga imam, ako ne građanin mora platiti, mora platiti sam. Dopunsko je sredstvo dostupnosti zdravstvene zaštite. O listama čekanja, o nedostatku liječnika drugom zgodom na nekom drugom, Ja vam se inače svima zahvaljujem na lijepoj raspravi po meni, meni je čast biti ovdje ovaj na ova način predlagatelj zakona i drugi put ću to učiniti da isprovociramo jednu široku raspravu jednu posebnu zahvalu jednom kolegi koji je došao tiho kod mene danas, danas u klub kolega Damir Bakić koji je i doista je 100% u pravu,

tisuće, u slijedećim godinama 65 milijuna kuna ne kako piše 45, očito je da smo radili procjenu na temelju 50 tisuća, a da smo kasnije revidirali taj broj. Ja mu se zahvaljujem i dužan sam to svima reći, ali to ne mijenja na stvari s obzirom da sredstva koja su bila planirana za ovu godinu kroz, dakle višemjesečne, višegodišnje proračunske planove su osigurane u vrijednosti od 100 miliona kuna, a mi ih nismo potrošili ni prošle godine jer je porast osiguranika unatoč velikom dizanju ovih cenzusa porastao za svega 20, 20 tisuća kolegi Damiru Bakiću jer, jer je doista ovaj na jedan fin i korektan način došao i dužan sam vam svima, svima to reći da je to greška, greška u tekstu, što se iznosa tiče. Hvala lijepo, molim ostanite još malo, imamo nekoliko replika, kolegica Sanja Radolović je prva. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. A moram vam replicirat, malo ste onako htjeli SDP i SDP-ovu Vladu 2012.g. podbocnut i reć da smo mi htjeli povećat cijene specijalističkih pregleda. Možda je to točno, vi ste tad bili s nama, ušli na naše liste za sabor, no to je manje važno, al također ste zaboravili spomenut da je SDP-ova Vlada od 2012. do 2015.g. enormno smanjila liste čekanja, enormno zaustavila rast dugova u zdravstvu. Ako se sjećate 2014.g. to je bila jedina povijesna godina kada primjerice jedna manja opća bolnica umjesto da završi godinu s gubitkom 19 milijuna kuna završila je sa 200 tisuća kuna gubitka, znate zašto? Jer smo natjerali taj HZZO, tu osiguravateljsku kuću koja ima monopol na tržištu, da plaća bolnice po izvršenju. A znate šta je još paradoks? Paradoks je da smo tada 2015. raspolagali sa 22 milijarde prihoda u HZZO-u, a danas je to gotovo 32 milijarde. Svašta je bilo. Ja sam jako ponosan da smo, iako sam dobio toliko verbalnih batina tijekom godina zbog toga što smo ustanovili policu od 70 kuna za razliku od privatnih osiguravatelja koji nisu osiguravali preko 65.g. ili su davali puno puno veću i da smo stvorili sustav koji u ovom trenutku ima na raspolaganju 151 milijun eura nakon plaćenih svih računa sredstava pri HNB-u i da prvi put otkad smo uveli euro taj javni osiguravatelj, dopunsko zdravstveno osiguranje je ostvario i prihod po osnovi kamata za siječanj 210 tisuća eura koje će moći dati u promidžbe ili druge, Slijedeća replika poštovana Maja Grba Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Hrelja, ja i kad nisam bila u saboru uvijek sam sa radošću slušala vaše rasprave ma na kojoj got vi bili strani, one su uvijek utemeljene, izračunate, argumentirane i ono što me posebno veseli je zapravo što ste vi izvanredan poznavaoc onoga o čemu govorite. Pa onda mi se jako dopalo danas što ste podsjetili odnosno naučili sve, možda ne sve, ali one koji ne znaju, kako zapravo to sve skupa izgleda, što se tu otkuda plaća jel se danas u raspravama moglo jako puno toga čuti što je netočno, dakle neke stvari uopće ne stoje, pa onda evo na tome vam se zahvaljujem nadam se da će ovakvih vaših prijedloga za one naše najsiromašnije građane biti još u ovom mandatu i mi ćemo to sigurno podržati jel to je dobro za sve naše ljude. A sada još samo 9 sekundi, jedan podsjetnik za isto vrijeme ovog hvaljenja naše kolegice, tada je bio najveći štrajk i najduže je trajao liječnika i svih ostalih zaposlenih u zdravstvenom sustavu, pa onda neka na to podsjeti svoga šefa kad drugi puta kritizira sadašnju Vladu.

Uvažena kolegice, meni je zadovoljstvo ako mogu ući u sustav i pogledat koji je to zupčanik koji pokreće i kako to funkcionira, dakle to je moj način razmišljanja. Imam puno cijenjenih kolega ovdje i na ovoj i na ovoj strani koji mi u tome pomažu jer neprestano ono malo provociraju, ali to je, to je dobro jer čovjek uči dok je, dok je, dok je živ. nadam se da ću ovaj mandat ići do kraja i da ću dati dosta još konstruktivnih prijedloga za poboljšanje života naših starijih, ali ne samo njih, ali ne samo njih i mladih obitelji i mladih zaposlenih i vi znate i neke moje stavove oko minimalne plaće da se ja s time ne slažem, ali dajem priliku sindikatima da se izbore za ta prava, ne želim trčati pred rudo.

O vašem radu i onom što ste vi napravili u Zavodu za hitnu medicinu dovoljno su rekli vaši djelatnici. Dajte ono podnesite ostavku, sjedite tu u saborskim klupama, manje štete ćete nanosit, ljudi neće umirat jer nemamo Helikoptersku službu unutar „Zlatnog sata“ i trudnice se neće porađati mrtve plodove na trajektima, u osobnom automobilu jer niste niste sposobni osposobit niti redovan gliserski prijevoz kakav treba na otocima. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobivate opomenu, ovo je bila replika. Imamo slijedeću povredu poslovnika, poštovana Maja Grba Bujević. Kolegice, poštovana kolegice Radolović, kao što ne znate o zdravstvenom sustavu ništa tako ne znate ni o hitnoj medicini, a bojim se da o vašem radu u školstvu govore vaši kolege koji rade s vama što ste proizveli, što radite i kako se uopće tamo ponašate, dakle nemojte suditi o nečemu što ne znate. Helikoptersku hitnu medicinsku službu koju je prvu započeo vaš SDP ja sam ju podržavala i da nije bilo mene ne bi se uopće ostvarila, dakle to je jedna stvar. Druga stvar je, ja radim ono što je u ovlastima Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, a vas molim…/Upadica Sanader: Vrijeme, vrijeme/…držite se nečega što znate, a ne onoga što ne znate, Dobro, i vi ste koristili kao repliku, dobivate opomenu. Slijedeća povreda poslovnika poštovana Nada Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238., na vrlo ružan način se obraća kolegica dugogodišnjoj zdravstvenoj radnici, specijalistici hitne medicine, ženi koja je spasila mnogo života, koja je zaista radila i na terenu. A naravno zaposlenici imaju svoja prava, imaju izražavati svoje nezadovoljstvo, a pogotovo oni koji su potkubani od vaše politike. I vi dobivate opomenu, to je bila replika. Posljednja replika poštovani Erik Fabijanić. **Fabijanić, Slažem se da je osiguranje, dakle u ovom dobrovoljnom mirovinsku stupu zdravstvenog osiguranja efikasno u plaćanju i da kasni manje od, odnosno da je plaćanje u roku od 30 dana. Ali plaćeno je nastala usluga. Ja govorim, moralo bi se plaćati više samo se mora izvršiti više usluga koje su nedostupne zbog sustava koji na žalost ne funkcionira i nepristupačan E kad govorimo o skijanju to obožavam. Naime, hrvatski državljanin da bi išao na skijanje u inozemstvo bi trebao imati međunarodnu zdravstvenu iskaznicu koja je usluga na žalost dopunskog zdravstvenog osiguranja što baš i nije u skladu sa Europskom direktivom o socijalnom osiguranju, a prije toga se uzimao obrazac S3 koji se čak i naplaćivao, mislim a još prije imao naziv jer S3 je stupio na snagu od 1.7.2013. Hvala kolega Erik. Vi uvijek tjerate na razmišljanje i na poboljšanje cijeli funkcioniranja sustava i to mi je drago i uvijek ste mi dragi sugovornik bilo kroz replike, bilo u druženju u Hrvatskom saboru, jer se zalažete za nešto što bi bilo bolje i praktičnije. to je kako je. Imamo i za to vremena popravljati i već da ponovno ne uzimam riječ jer nemam više ni pravo. Još jednom zahvala svima na vrlo lijepoj raspravi. Dragi su mi suprotstavljeni stavovi i sve to skupa, ali očekujemo od vas da ćemo većinom glasova, velikom većinom glasova podržati ovo što je u korist naših sugrađana sa najnižim prihodima u Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepa.

se prihvaćanjem

Hvala lijepa. Hvala. Hvala.